Odbor za europske integracije, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Dragutin Lesar. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Ivica Mladineo, ravnatelj Porezne uprave i državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i uvaženi saborski zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o doprinosima. Razlozi donošenja su sljedeći: usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, suzbijanje sive ekonomije, novi ustroj zdravstvenog osiguranja, poticanja poduzetništva i usklađivanje sa raznim osnovnim propisima koji su se tokom zadnjih godina promijenili. Usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije razlog je vezan uz primjenu najniže mjesečne osnovice i rad u nepunom radnom vremenu. Do sada se obračunavalo na minimalnu plaću, iako se radilo nepuno radno vrijeme doprinosi za zdravstveno osiguranje, a prema propisima Europske unije mora se obračunavati prema broju sati rada tako da ovim zakonom je predviđeno i mirovinsko i zdravstveno osiguranje da se obračunava razmjerno sati rada u mjesecu. Suzbijanje sive ekonomije, moram kazati da ipak doprinosi trećina prihoda proračuna i da su nam oni jedni od najvažnijih prihoda i zbog toga se i ovim zakonom propisuje određeni propisi kojim ćemo i raditi na suzbijanju sive ekonomije. Tako da se potanko propisuje osnovica za obračun doprinosa kako kod plaća tako i kod ostalih oporezivih primitaka. Kod plaća je vezano uz mjesec dana rada. Osnovica ne može biti niža od najvišeg iznosa što ga je poslodavac dužan isplatiti radniku, da li prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, ugovoru o radu i prema još sa jednim novim propisom, a to je Zakonom o minimalnim plaćama. Doprinosi dospijevaju sa isplatom plaće, a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Zbog čega to govorim? Zbog toga što je način obračuna i isplata doprinosa različit od obračuna i isplata poreza na plaće, jer svaki mjesec se moraju obračunati doprinosi prema broju radnika i ugovorenoj plaći i znači dostaviti izvješće za plaće do kraja mjeseca. Plaća u naravi također se plaća do zadnjeg dana u mjesecu, ali ne kasnije od zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Kod ostalih primitaka doprinosi dospijevaju sa isplatom tih primitaka. Jedan od najvažnijih propisa koji se donose ovim, a to je registar obveznika doprinosima sa podacima o poslodavcima koji su dužni obračunavati i plaćati doprinose. Znači u poreznoj upravi se radi na uspostavljanju tog registra, a kontrola podataka vršiti će se na način da će se od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje preuzimati podaci o broju prijavljenih radnika na zdravstveno osiguranje i usklađivati sa podacima u poreznoj upravi i ukoliko je veći broj prijavljenih radnika na zdravstveno osiguranje u odnosu na ono što je prijavljeno u obračunu plaća odmah će se pozivati poslodavac da uskladi broj prijavljenih radnika. Također kod refundacije naknada za bolovanje uvjet je da su plaćeni doprinosi, a nakon toga će se vraćati refundacije za bolovanja. Također je u primjeni novi ustroj obveznog zdravstvenog osiguranja, prije smo imali jedan fond a sada su dva fonda i to Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i jedan novi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za zaštitu zdravlja na radu i ovim je zakonom propisano za ovaj drugi zavod, na koji način i kako će se obračunavati i dostavljati. Ali moram napomenuti da se stope doprinosa ne mijenjaju. Također su uvedeni određeni poticaji za poduzetništvo, a to na način da kod prvog zaposlenja je oslobođeno plaćanje za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu i za zapošljavanje do navršene prve godine radnog staža dok također su uključeni i volonteri. Također … određene iznimke, a to je da za umirovljenike prema drugom dohotku se ne bi obračunavali doprinosi na taj primitak. Ostale novine vezane su uz izmjenu velikog broja propisa tako da imamo za osobe mlađe od 15 godina također se ne bi plaćali doprinosi roditelja, njegovatelja, predstavnica obiteljskih domaćinstava, pomorci koji plove u međunarodnoj plovidbi, za zaposlene koje se mobiliziraju, bračni drugovi diplomata i sportaša. Još jedan od razloga zbog čega idemo na izmjenu ovog zakona, zakon koji je sada u primjeni donesen je tijekom 2002. godine primjenjuje se od 1.1.2003. tekst zakona se mijenjao više puta tako da je 2003. donesena uredba, 2004. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona i u odnosu na onaj prvi tekst zakona promijenjeno je više od 60% članaka. Moram još samo napomenuti da ovim novim zakonom ipak je preciznije i bolje sve riješeno, tako da će i obveznicima primjene ovog zakona, a i poreznoj upravi dosta lakše pratiti primjenu ovog zakona, znači način obračunavanja i izvješćivanja po ovom zakonu. Evo gospodine predsjedniče, toliko. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo. Odbor za financije i državni proračun. Predsjednik Odbora, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite.

12. lipnja 2008. godine Prijedlog zakona o doprinosima, s konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. svibnja 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade naglasio je da se primjenom ovog zakona stvaraju uvjeti za veću naplatu doprinosa što će rezultirati povećanjem prihoda državnog proračuna na godišnjoj razini planiranog povećanja od 171 milijun 210 tisuća kuna. Međutim, budući da predložene odredbe zakona imaju i socijalno obilježje jer su propisane i iznimke odgode za plaćanje doprinosa. S te osnove planira se smanjenje prihoda državnog proračuna na godišnjoj razini u iznosu 369 milijuna Iz navedenog proizlazi da će se nastali manjak sredstava u iznosu od 198 milijuna 616 tisuća kuna namiriti u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu budući da ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je podržao ovaj prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 161. Poslovnika Hrvatskog Sabora ovaj zakon donese po hitnom postupku. U raspravi na Odboru podržan je predmetni zakon uz iznijeto mišljenje da je njegova primjena trebala početi 1. srpnja 2008. godine, a ne tek 1. siječnja 2009. godine. Predstavnik Vlade Republike Hrvatske objasnio je da za provođenje ovog zakona treba izvršiti niz priprema pa je predloženi rok njegova donošenja 1. siječnja 2009. realan. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o doprinosima. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za europske integracije. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Odbor za razvoj i obnovu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o doprinosima, s konačnim prijedlogom zakona. Uz to što je nakon donošenja zakon koji se primjenjuje od 1. siječnja 2003. godine već u prvoj godini njegova primjene donesena Uredba primjene donesena Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosu za obvezna osiguranja, a nakon toga i Zakon o izmjenama i dopunama koji se primjenjuje od 1. siječnja 2005. te se na taj način izmijenilo ili dopunilo više od polovice prvobitnog teksta Kroz provedbu pregovaračkog stajališta za poglavlje 19. – Socijalne politike i zapošljavanje pokazalo se nužnim izmijeniti odredbe ovog zakona kako bi se provela Direktiva vijeća o okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom. Postoje i drugi razlozi za izmjene važećih propisa i to prije svega kako bi se uvele mjere koje će dovesti do konkretnih rezultata u suzbijanju sive ekonomije, kako bi se sustav obveznih osiguranja uskladio s reformom sustava zdravstvene zaštite te drugim već donesenim propisima iz djelokruga raznih društvenih djelatnosti čije odredbe posredno ili neposredno utječu na obveznike i način njihov utvrđivanja, plaćanje obveznih doprinosa i izvješćivanja. Osnovna pitanja koja će se urediti ovim zakonom su sljedeća. Prvo, preuređenje odredbe o primjeni najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa u odnosu na radnike koji rade s nepunim radnim vremenom. Jasnije se uređuju obveze poslodavca u pogledu obveza i načina utvrđivanja i plaćanja doprinosa te se preciznije upisuje prekršajno djelo i sankcioniranje neobračunavanja obveznih odnosa prema svim oblicima isplata oporezovanih primitka radnika. Propisuje se obveza vođenje registra obveznika doprinosa te obveza dostavljanja podataka o poslodavcima i broju zaposlenih kako bi se učinkovitije provodila kontrola ispunjavanja obveze plaćanja doprinosa. Mjesečna osnovica ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac dužan isplatiti zaposleniku prema ugovoru o radu, Pravilnika o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ili nekom drugom aktu. A k tome ne može za rad u punom radnom vremenu biti niža od najniže mjesečne osnovice. Propisuju se i veće kazne za poslodavce koji ne obračunavaju i ne uplaćuju doprinose. Propisuje se obveza po kojoj će poslodavci prilikom podnošenja zahtjeva za refundaciju isplaćene naknade plaće imati obvezu dokazivati da su podmirili sve dospjele obaveze za zdravstveno osiguranje kako bi se pospješila naplata toga doprinosa. Ovim zakonom želi se potaknuti zapošljavanje osoba koje se zapošljavaju po prvi put ili imaju ugovor o volonterskom radu te se predlaže oslobađanje od obveza plaćanja doprinosa koji se obračunavaju na osnovicu i obveza su poslodavca i to u trajanju od jedne godine. Zakon o obveznim doprinosima omogućit će i rad umirovljenika, dakle osoba koje su stekle pravo iz mirovinskog osiguranja i to one koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje uz korištenje mirovine. To bi trebalo poboljšati status umirovljenika koji se još uvijek mogu baviti nekom vrstom poslovne aktivnosti, ali i promijeniti društveni stav prema osobama treće dobi. Obaveza doprinosa fizičkim osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti ili slobodna zanimanja odnosno poljoprivrede i šumarstva kao dopunsku ili sporednu djelatnost u isto vrijeme su u radnom odnosu, umjesto dohotka utvrđivat će se dobit i plaćat će porez na dobit. Ovaj zakon trebao bi konačno urediti postupke i obveze kojima se konkretno i učinkovito obvezalo poslodavca na redovito plaćanje doprinosa za njihove radnike te sistemska kontrola svih poslodavaca koji su registrirani. Ovo je jedna od glavnih mjera u suzbijanju sive ekonomije i nužna za bilo kakav daljnji razvoj gospodarstva i jedna od onih mjera koje već dugo svi očekuju. Za provedbu ovog zakona nije potrebno za izdvajanjem novih posebnih sredstava kojim bi se opteretio proračun Republike Hrvatske. Uspijemo li mjerama koje propisuje ovaj zakon uvesti učinkovitu kontrolu naplate obveznih doprinosa i dovesti je na viši stupanj, te obuhvatiti onaj dio radnika danas zaposlenih na crno kod velikog broja poslodavaca nažalost, to će nužno dovesti do povećanja prihoda u državnom proračunu. Iz tog razloga ne bi trebalo zabrinjavati smanjenje prihoda državnog proračuna, do kojeg će doći zbog toga što odredbe ovoga zakona imaju i socijalno obilježje, jer se njime propisuju i određene iznimke od obaveza plaćanja doprinosa. Kao još jedan od zakona koji se usklađuje s propisima Europske unije u dijelu koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, ali i te kako važan i za nas same. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje zakona i to po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjednici Porezne uprave, zastupnice i zastupnici. Naš je pravni sustav pun zavrzlame i počesto nerazumljiv našim građanima, njima često nije jasno zašto donosimo puno zakona, zašto ti zakoni reguliraju određene stvari na dosta kompliciran način, zbog čega to nije jednostavnije i u ovom procesu prilagodbe Europskoj uniji, a kada govorimo o Zakonu o doprinosima možemo reći da se uočavaju pozitivni efekti, jer će se jasnije definirati neke odredbe. Primjerice sada, bez obzira da li poslodavac zaposli osobu na puno ili nepuno radno vrijeme, on za nju plaća jednake doprinose za zdravstveno osiguranje, kao da radi 40 sati u tjednu. Inače rad sa nepunim radnim vremenom institucija je koja se prvenstveno uvela zbog pornalitetne politike u Europskoj uniji. Tako se u zemljama Europske unije po isteku porodiljinog dopusta, majkama koje žele raditi i pridonositi proračunu svoje obitelji pruža mogućnost raditi nekoliko sati dnevno ili po 8 sati, 2 do 3 dana u tjednu. Takav rad također je idealan za starije osobe koje žele ostati aktivne, to je idealno za izvanredne studente ili za osobe sa posebnim potrebama. Na taj način tržište rada se fleksibilizira, otvara se mogućnost većeg zapošljavanja, isključenih i trajno nezaposlenih skupina u društvu, a oni pri tom koriste sva prava iz

Novi Zakon o doprinosima donosi važne promjene i fleksibilniji način rada. Velika je pomoć i novina, mogućnost da se doprinosi za nepuno radno vrijeme, uplaćuju proporcionalno provedenom vremenu na na radnom mjestu. Također, poslodavcima je dana motivacija za zapošljavanje pripravnika, tj. onih koji po prvi put traže posao, oslobađanjem od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. U ožujku 2008. godine, 75 tisuća 505 mladih, između 15 i 29 godina tražilo je zaposlenje. Prema novom Zakonu o doprinosima poslodavci koji odluče zaposliti mlade ljude bez radnog iskustva, neće morati tijekom prve godine plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu. Tako će država poslodavcu financirati oko 17% troškova za djelatnika sa prvim zaposlenjem. Ovim zakonom želi se potaknuti mlade, koji nakon osnovne i srednje škole traže svoje mjesto pod suncem da se zaposle, ali poslodavce da zaposle one kojima je to prvo prvo zaposlenje. Često smo svjedoci da većina poslodavaca traže zaposlenike sa radnim iskustvom, a s druge strane nisu im spremni omogućiti da to iskustvo steknu. Naravno da su opravdane bojazni i onih koji kaže da će neki poslodavci pokušat zloupotrijebiti ovu mogućnost, te nakon godinu dana dati otkaz mladoj osobi koju su zaposlili i uzeti novu osobu za koju država sufinancira troškove, no ovoj odredbi prema našem mišljenju treba pristupiti u dobroj vjeri, jer je ona sama po sebi pozitivna. pozitivna. Zakonom se također stvaraju uvjeti za oslobađanje prostora kako bi se i umirovljenici uključili u proces rada i to na prihvatljiv način za poslodavce. Sve je veća spoznaja o nedostatku radne snage na tržištu, a među milijun i sto tisuća umirovljenika, sigurno ima potencijalno kvalitetne radne snage na koju se može računati. Novost je i odredba prema kojoj mjesečna osnovica prema plaći ne može iznositi manje od najmanjeg iznosa što ga je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti zaposleniku prema Ugovoru o radu, prema Pravilniku o radu ili nekom drugom aktu koji uređuje obaveze poslodavca prema radniku, a k tome ne može za rad u punom radnom vremenu biti niža od najniže mjesečne osnovice, odnosno minimalne plaće. Zakon o doprinosima predviđa da banke obavijeste Ured porezne uprave u mjestu gdje tvrtka posluje, ako poslodavac nije istodobno sa nalogom za isplatu plaće predao i nalog za isplatu doprinosa. Poslovna banka određene tvrtke to je dužna učiniti u roku od 8 dana od dana isplate neto plaće, odnosno drugih dohodaka uz koje je obavezno i plaćanje doprinosa. Ako pak banka to ne učini, prema prijedlogu ovog zakona novčano bi se kažnjavala iznosom od 5 do 50 Zakon o doprinosima također je važan instrument u borbi protiv sive ekonomije na tržištu rada i zapošljavanja, koja je također prisutna u našem društvu. U ime kluba HSS-a predlažemo da se članci koji spominju najnižu mjesečnu osnovicu usklade sa novima Zakonom o minimalnoj plaći, jer bi po tom zakonu najniža mjesečna osnovica trebala biti jednaka minimalnoj plaći. Klub zastupnika HSS-a podržat će donošenje Zakona o Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Na samom početku želim reći da se ovdje u suštini ne radi o novom zakonu, već o tome da je na jednom mjestu, dakle u jednom propisu, objedinjena cjelokupna aktualna aktualna zakonska regulativa koja se odnosi na materiju doprinosa. Dakle, ovo je prije svega jedno praktično rješenje, kakvih je u Hrvatskoj premalo, što otežava snalaženje u šumi propisa i stoga ovaj prijedlog, kao u ostalom i svaki drugi, koji doprinosi funkcionalnosti zakonske regulative, zaslužuje pohvalu. Naime, u ovom zakonskom prijedlogu objedinjene su, sve izmjene i dopune osnovnog Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja koja su se dogodile od trenutka kada je on stupio na snagu tj. od 1. siječnja 2003., a znamo da je što uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja iz 2003., što zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja iz 2005. godine, zapravo izmijenjen i dopunjen i veći dio prvobitnog teksta zakona. Osim toga u ovaj prijedlog zakona integrirane su sve promjene koje su u međuvremenu inaugurirane novim propisima iz raznih drugih područja društvenih djelatnosti, koji posredno i neposredno uređuju i neka pitanja iz domene obaveznih osiguranja, odnosno prava i obveza osiguranih obveza. Riječ je o niz propisa, od Zakona o porezu na dohodak i porezu na dobit, preko Zakona o zaštiti i spašavanju ili primjerice Zakona o socijalnoj skrbi, do Zakona o obrtu i Zakona o športu. No, uz ova dva još je jedan izuzetno važan razlog donošenja ovoga zakona s time da upravo taj razlog opravdava i činjenicu da se zakon donosi po hitnom postupku iako će biti u primjeni tek od 1. siječnja 2009. godine, dakle, tek za 6 mjeseci. Taj razlog je potreba usklađenja nacionalnog zakonodavstva o obaveznim doprinosima sa zakonodavstvom Europske unije i stvaranja potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Naime, nužnost promjene odredbi postojećeg Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja proizlazi iz pregovaračkog poglavlja 19. koje se zove Socijalna politika i zapošljavanje u dijelu koji uređuje fleksibilne oblike rada, te iz direktive Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumom o radu s nepunim radnim vremenom a koji uređuje obveze i doprinose osiguranika, dakle, radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom. Ima još važnih razloga koji su uvjetovali potrebu izmjene postojećeg Zakona o doprinosima od kojih svakako treba spomenuti novi, tj. preustrojeni sustav obveznog zdravstvenog osiguranja koji je u 2006. godini podijeljen na obavezno zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Naravno da je zbog svega iznesenog bilo mudro i praktično oblikovati novi zakon nego ići na nove izmjene i dopune postojećeg. A koje su to najvažnije zakonske novine koje donosi ovaj zakon? Prije svih tu je niz odredbi usmjerenih na suzbijanje sive ekonomije na tržištu rada. U tom smislu preciznije se određuje osnovica prema kojoj su poslodavci dužni obračunavati i uplaćivati doprinose. Utvrđuje se najniža osnovica za obračun doprinosa za radnike koji rade sa nepunim radnim vremenom. Propisuje se obveza uplate doprinosa i u slučajevima kada se plaća ili dio plaće, ili nekih drugih oporezivih primitaka daje u naravi, dakle, ne u novcu. Propisuju se veći iznosi novčanih kazni za financijske prekršaje poslodavaca koji ne obračunavaju i ne uplaćuju doprinose. Uvodi se posebna evidencije tzv. registar obveznika doprinosa koji će se mjesečno ažurirati podacima o svakom poslodavcu te o broju prijavljenih radnika za koje se mora podnijeti izvješće poreznoj upravi. I propisuje se obveza poslodavcima da prilikom podnošenja zahtjeva za refundaciju naknade plaće moraju dokazati da su podmirili sve dospjele obveze po osnovu doprinosa za zdravstvena osiguranja, a ako to nisu učinili da im se refundirani iznos prebije s dugom. Dakako vrlo važan alat u realizaciji ove zakonske misije da tako kažem, suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada biti će ovi, dakle, osobni identifikacijski broj. Zapravo on je preduvjet da bi se ovaj zakon uopće mogao implementirati stoga se nadamo da pripreme oko uvođenja …/Govornik se ne razumije./… dobro napreduju i da će on biti u funkciji sa 1. siječnja sljedeće godine, kako je to predviđeno, a što se podudara i sa datumom stupanja na snagu ovog Zakona o doprinosima. Koja još nova rješenja donosi Zakon o doprinosima a koja su interesantna? Zakon predlaže jednogodišnje oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa na osnovicu za osobe koje se prvi put zapošljavaju, te za volontere. Isto tako od obveze plaćanja doprinosa prema dugom dohotku oslobađaju se umirovljenici, kao i korisnici prava na mirovinu koji ostvaruju dohodak od domaće radinosti ili od sporednog zanimanja. ili od sporednog zanimanja. Novost je i oslobođenje od plaćanja doprinosa obrtnika ili osoba u slobodnim zanimanjima koje umjesto od dohotka ostvaruju dobit od poljoprivrede ili šumarstva kao druge djelatnosti. Isto tako novina je da se obveza uplate doprinosa za njegovatelja hrvatskih ratnih vojnih invalida, te roditelje njegovatelje, kao i za samostalne umjetnike kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna prebacuju na mjerodavna ministarstva. Na posljetku, zakon predviđa i mogućnost tzv. preuzimanja obveze, tj. mogućnost da treća osoba preuzme na sebe obvezu podmirenja obaveza umjesto stvarnog dužnika. A sada dozvolite nekoliko riječi o onome što ovim zakonskim prijedlogom nije napravljeno a mi iz Kluba SDP-a, mislimo da je trebalo biti, odnosno da je ovo bila izvrsna prilika za to. Prvo, nije učinjeno ništa na smanjivanju cijene rada, s ciljem rasterećenja poslodavaca, odnosno povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Konkretno mislim na smanjenje bruto plaće, kroz smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje. Podsjećam, mi u SDP-u smo predložili zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima u kojem smo predlagali smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa postojećih 15 na 11% i istovremeno smanjenje doprinosa za mirovinsko osiguranje sa 15 na 11, a sve sa ciljem povećanja neto plaće radnika radi amortizirana cjenovnog udara na standard. A da pri tome ne bi bila povećana cijena rada poslodavca. Nažalost, kao što znamo naš prijedlog nije naišao na razumijevanje iako bi ta izmjena zasigurno polučila bolje financijske efekte za zaposlenike nego što će to biti slučaj sa jučer predloženom izmjenom Zakona o porezu na dohodak, koje predviđa povećanje osobnog odbitka sa 1600 na 1800 kuna. Drugo, nije povećan doprinos za obavezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje. Stopa toga doprinosa ostala je 5%, iako je jasno da je ona preniska i da hrvatske građane sa takvom razinom izdvajanja za drugi stup mirovinskog osiguranja, zapravo čeka vrlo neizvjesna starost. treće, ne manje važno, nije promijenjena najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa, tako da će se ovaj zakon ubrzo nakon dovršenja trebati mijenjati radi usklađivanja sa Zakonom o minimalnoj plaći. Naime, od sredine ove godine, tj. od stupanja na snagu Zakona o minimalnoj plaći, logično bi bilo da upravo minimalna plaća bude najniža mjesečna osnovica, za obračun i uplatu doprinosa. No, eto, nije iskorištena idealna prilika da se kroz ovaj prijedlog zakona to i riješi. I još samo ukratko o tome kakav će biti financijski učinak od provedbe predloženog zakona. Iako kao što smo čuli već za samu provedbu zakona neće biti potrebno izdvojiti posebna sredstva iz državnog proračuna ipak će implementacija njegovih odredbi počevši od 1. siječnja 2009. imati učinak na državni proračun i to dvojak. S jedne će strane rezultirati određenim povećanjem prihoda prije svega zbog očekivane povećane djelotvornosti u obuhvatu novih obveznika doprinosa, ali istovremeno i smanjenjem prihoda zbog novopropisanih iznimki od obveze doprinosa. Tako se povećanje prihoda očekuje od primjerice uvođenja doprinosa obrtnicima i osobama slobodnog zanimanja odnosno poljoprivrede i šumarstva koji uz radni odnos ostvaruju i dobit. Riječ je o otprilike 1000 takvih osoba. Potom od uvođenja doprinosa paušalistima što je daljnjih 1000 osoba. Dalje uvođenje doprinosa osobama koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava. Takvih je oko 500. I od sistemske kontrole poslodavaca i broja zaposlenih radnika evidentiranih u registru obveznika doprinosa što će biti zapravo najveće povećanje dakle oko 15 tisuća novih osiguranika. Od nabrojenih kategorija novih osiguranika očekuje se na ime obveznih doprinosa u ukupnoj svoti od 171 milijun kuna. Naravno povećanje prihoda u državni proračun uslijedit će i s naslova novčanih kazni za pojedine prekršaje koje su ovim Prijedlogom zakona znatnije povećane. Isto tako oslobođenja od obračuna i uplate doprinosa za novozaposlene i volontere trebala bi djelovati motivirajuće na poslodavce rezultat čega bi trebalo biti snažnije zapošljavanje a što bi u perspektivi također rezultiralo povećanjem priliva u državni proračun s naslova doprinosa. S druge pak strane smanjenje prihoda državnog proračuna uslijedit će s ovih naslova. Dakle s naslova primjene najniže mjesečne osnovice za doprinose radnika koji rade u nepunom radnom vremenu što je po predviđanjima oko 4 tisuće zaposlenih. Zatim povećanje iznimaka od obveze doprinosa za druge dohotke umirovljenika i osoba mlađih od 15 godina. Za pomoći roditeljima kroz mjere pronatalne politike, za rente koje bivši poslodavci isplaćuju članovima obitelji radnika te za novčane naknade mobiliziranim nezaposlenim osobama a ukupno je riječ čak o 60 tisuća obveznika. Zatim od izuzimanja od obveze uplate doprinosa korisnika mirovina koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje takvih je dvije tisuće te izuzimanje obveze uplate doprinosa za osobe koje se prvi puta zapošljavaju odnosno za volontere predviđa se čak oko 30 tisuća dakle osoba koje će se prvi put zaposliti. Jasno za sva nabrojena izuzeća u državnom proračunu za 2009. godinu biti će potrebno predvidjeti 370 milijuna kuna sredstava više. prebijanjem planiranog priliva i odljeva s naslova doprinosa dobiva se zapravo kao što je vidljivo negativan saldo tj. odliv je veći od priliva za gotovo 200 milijuna kuna. Istina benefiti koji bi se trebali ostvariti provedbom ovog zakona nesumnjivo su daleko značajniji od ovog trenutačnog financijskog minusa. Jedan od najvažnijih svakako je taj što bi ovaj zakon kroz sveobuhvatniju i učinkovitiju sistemsku kontrolu poslodavaca ali i kroz veće novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi trebao unijeti i više reda u područje doprinosa te reducirati zonu ovoga trenutka vrlo rasprostranjene sive ekonomije u Hrvatskoj ali i unijeti više svjetla među brojnije pojavne oblike tzv. fleksibilnog rada. No mi u Klubu SDP-a još više od ovoga naprijed iznesenog želimo vjerovati da će se sva ova zakonska infrastruktura koju nastojimo posložiti do konca ove godine dosljedno primjenjivati bez iznimki kako bi prvenstveno bila u funkciji povećane sigurnosti hrvatskog radnika na globaliziranom tržištu rada odnosno da će slučajevi poput talijanskih poslodavaca braće Ladini ali nažalost i mnogobrojni domaći slučajevi takvih poslodavaca koji ne isplaćuju plaće i ne uplaćuju obvezne doprinose te na taj način od radnika prave roba a od države budalu biti kukolj koji će se ubuduće lako identificirati i efikasno čupati iz žita. Obzirom da mi vrijeme ističe želim samo reći još da će Klub SDP-a podržati ovaj Prijedlog zakona s tim da još jednom izražavamo žaljenje odnosno nezadovoljstvo što u prijedlog nije uvršteno smanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje i povećanje stope za mirovinsko osiguranje za drugi stup osiguranja. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici ovaj zakon može tangirati nekih 110 tisuća ljudi a najznačajniju brojku činit će cirka tisuća umirovljenika. Negdje oko 30 tisuća onih koji se prvi puta zapošljavaju i cirka 15 tisuća poslodavaca koji se do sada nisu vodili kao obveznici plaćanja doprinosa. Na strani 10 dana je ova tablica koju je između ostalog citirala i gospođa Jelaš o očekivanim učincima za državni proračun. Znači ukupno povećanje prihoda po osnovu ovog zakona trebalo bi iznositi negdje 171 milijun kuna. Međutim ukupno smanjenje prihoda je negdje 369,8 milijuna kuna što će reći da će državni proračun po tom osnovu ili po osnovu ovoga zakona biti u minusu od 198,6 milijuna kuna. Međutim isto tako se može reći da je tih 100, koliko? 98,6 milijuna kuna direktna investicija u zapošljavanje na prostoru Republike Hrvatske. Sigurno najkontraverznija odredba je ova odredba koja govori da su od obveze doprinosa ubuduće izuzeti korisnici mirovina koji bi se eto nakon tog stjecanja mirovine mogli zaposliti. I bez obzira što recimo na jednu takvu odredbu predstavnici sindikata negoduju ja mislim da bi i predstavnici umirovljenika trebali biti 100% za a mislim da bi 100% za recimo trebali biti i za ovakvu jednu odredbu i Istrijani i one sredine koju, koje muku muče sa radnom snagom a takvih je danas uz Istru sve više. Istra danas recimo ima negdje 4 tisuće 700 nezaposlenih. To je između 3 i 4% po najnepovoljnijim načinima izračuna. Ta nezaposlenost je daleko manja nego u Kopru ili u jednome Trstu. Jedan Buzet na primjer ima 60 nezaposlenih, ali uvozi više stotine radnika, uvozi više stotina radnika ma ne samo čitavom nizu istarskih sredina nego i hrvatskoj, hrvatski u ovom trenutku postaje radna snaga. Radna snaga slobodno se to može reći u ovom trenutku možda je i najveći limitator razvoja Republike Hrvatske. Ali i još nešto. Pošto poslodavcu, a danas je osim javnih i komunalnih poduzeća manje-više sve privatno cijena rada razumljivo postaje osnov opstanka na tom globaliziranom tržištu. Danas vidimo da nitko nije želio zaposliti umirovljenika osim na crno, pa vam je to s druge strane stvaralo i ogromne migracijske recimo probleme u tim krajevima koji za hrvatske prilike imaju natprosječnu zaposlenost. Mi recimo tako računamo da danas imamo negdje oko 30 do 35000 birača više znači u Istri no što ih je bilo '95. godine, a riječ je o ljudima koji su znači u potrazi za egzistencijom došli na te prostore ili su se makli iz krajeva gdje zbog ne znam nacionalnih barijera nisu mogli pronaći perspektivu za sebe i za svoje obitelji. Znači, dobro je da se omogući umirovljeniku ako želi da radi. Jasno, idealno bi bilo. Svi mi to znamo da ne moraju raditi. Ali, Hrvatska isto tako moramo priznati ima najmlađu umirovljeničku populaciju u Europi i daj Bože da onaj tko može i želi raditi može još nešto i zaraditi. Drugo je pitanje da li će ti umirovljenici biti ili postati konkurencija mladim ljudima koji prvi put traže posao. Ja sam duboko uvjeren da neće postati konkurencija. No, isto tako to želim na primjer sa dvije, tri rečenice objasniti. Gospodin Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore je otprilike pred nekih desetak dana rekao da u 10 godina Hrvatsku čeka jedan milijun uvezene radne snage. To se želim vjerovati isto tako neće u tom obliku dogoditi. Međutim, jedno je sigurno. Hrvatska je već od jedne migracijske zemlje postala useljenička destinacija htjeli mi to sebi priznati ili ne to je naprosto Danas svi smo toga svjesni neke djelatnosti bez radne snage iz trećih zemalja jednostavno ne mogu opstati. Ne može opstati jedna brodogradnja, ne može opstati graditeljstvo, ne može opstati turizam. Ma, sutradan će se ista stvar možda dogoditi i sa zdravstvom. Konačno, zašto ja si postavljam pitanje liječnici po umirovljenju ne bi radili kada već sve intenzivnije razmišljamo o uvozu ljudi tih profila ili profesija. Ja želim vjerovati da Hrvatska neće uvesti jedan milijun radnika, ali je istina da smo tamo 1990. imali milijun i 900000 zaposlenih, možda i više. Približavali smo se znači brojci od 2 milijuna. Na današnji dan u Hrvatskoj imamo negdje oko 1 milijun i 550000 zaposlenika. Imamo danas negdje oko 240000 nezaposlenih. Ta nezaposlenost je u zadnje dvije, tri godine može se reći značajno opala Hrvatskoj, možda najmanje čak u Istri jer su i stope nezaposlenosti dole najmanje, a nije na odmet spomenuti da je nekad isto tako omjer između zaposlenika i umirovljenika bio 1:3. Devedesete kad smo imali negdje oko 650000 umirovljenika 2 milijuna zaposlenih, a danas je taj omjer 1:1,49 a kada bi sve ljude koje imamo na Zavodu za zapošljavanje zaposlili preko noći došli bi do milijun 750000 radnih mjesta i došli bi do omjera 1:1,7 ili 1,6 zarez Ja sam isto tako duboko uvjeren i tu isto treba reći da ne bi bilo nikakve zabune neće se umirovljenika zapošljavati u javne službe. To jednostavno propisi onemogućuju. Izuzetak je normalno zdravstvo, sveučilište. Neće se umirovljenika zapošljavati ni u javna poduzeća ako ih jasno zadržimo u svom vlasništvu. Ali tko već danas može privatniku braniti koga će on u svojoj tvrtci zaposliti. Jasno privatnik to nije bio na neki način do sada u mogućnosti. Nije bio u mogućnosti zaposliti umirovljenika, jer je onda umirovljenik trebao ostaviti svoju mirovinu u mirovanje, a s druge strane često su ti ljudi bili predmet rada rada naših inspekcija. No, ja osobno držim da je dobro da se ta norma mijenja i da se od te norme isto tako što je moguće prije odustane. Drugo što želim isto tako reći da prosječna zaposlenost u zemljama Europske unije je negdje 65% dok je u Hrvatskoj 55 do 57% ovisno o metodologiji računanja, a od nas su lošije samo Malta i Poljska i čak se usuđujem reći da je u ovom trenutku taj odnos prosječne zaposlenosti veći problem u Republici Hrvatskoj, nego možda i sama nezaposlenost. Inače, zaposlenost je u stalnom rastu, je od 2001. do danas ta zaposlenost porasla negdje za 13% dok je nezaposlenost u padu, a u zadnjih pet godina je ona smanjena za 32%. Ono što je možda čak i bitnije i ključ ovoga zakona je izuzimanje od obveze plaćanja doprinosa za osobe koje se prvi put zapošljavaju. Znači, efekt te te mjere konkretno je minus 247,6 milijuna kuna u proračunu Republike Hrvatske. zapošljavanje, znači osoba koje se prvi put zapošljava direktno ima za cilj smanjenje troška rada. Mi smo nedavno usvojili ovaj Zakon o minimalnoj plaći. Ta minimalna plaća je povećana sa 2440 kuna na 2740 kuna. Jučer smo raspravljali o Zakonu o dohotku, Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i ovaj zakon ne znam o doprinosu također bi između redaka trebao imati i jednu socijalnu dimenziju. E sad, da li se to može postići ovim mjerama kada nam godišnja inflacija za prošli mjesec iznosi 6,4% to ćemo jasno vidjeti. Ja ne vjerujem da će taj zakon imati neku naročitu socijalnu dimenziju, ali da će pomoći poslodavcima sigurno da. A s druge strane opet tvrdim da je najbolja socijalna politika, politika pune zaposlenosti kao što je najbolja razvojna politika, politika pune zaposlenosti, kao što je najbolja ekonomska politika neke zemlje politika pune zaposlenosti. sigurno je da ćemo mi brzo doći u situaciju da ćemo morati početi razmišljati i o korigiranju stope od 22% PDV-a. Zašto u godinu dana cijene prehrane porasle su za 11,6%, za 11,6%, cijena voća je porasla za 27,3%, sira i jaja 15,2%, nafta je samo u prošlom mjesecu skočila za 12,6%, gospodarski rast u Hrvatskoj se usporava na nekih 4,5%, svjetski rast se usporava na 2,7% u ovoj godini, 2007. on je iznosio 3,7%, rast zemalja u razvoju također se usporava sa 8,5% na 6,5% i jednostavno živimo u tom jednom okruženju gdje će sve teže biti i poslovati i gospodarski, ali Boga mi Hrvatska, evo vidimo prema ovim smjernicama Europske unije izgleda da će morati korigirati ovu nultu stopu na kruh i neke druge potrepštine, ali ako se nastavi ovaj rast hrane, a nitko neće moći zaustaviti rast pšenice i proteste koje najavljuju naši poljoprivrednici, Hrvatska će morati razmišljati i u smanjenju PDV-a na hranu. Da li će to biti s 22%, 18, 17, 15 ili neki drugi postotak? Vidjeti ćemo, ali to će se sigurno dogoditi. Ja znam da od punjenja proračuna, a time i prihoda od PDV-a i tu treba biti pošten i to primijetiti ovisi i kolike će biti plaće za 250 tisuća ljudi koji su na proračunu, od liječnika preko ljudi koji ljudi koji rade u školama, od toga koliko će biti proračunski prihodi ovisi kolike će ljudima biti mirovine, kolike će biti braniteljske naknade, kakva će biti socijalna prava koje možda građani u Hrvatskoj ostvaruju, kada gledamo u usporedbi sa proračunom, a mnogi i zlorabe u znatno većim obimima, čak nego i u Europskoj uniji. Jednom riječju može se reći da na te izdatke u ovom trenutku ide gotovo 80% S druge strane, ne može se usporiti te krupne investicije jer će tek onda kriza biti neizbježna, a pitanje je što se može postići sa smanjenjem doprinosa, recimo za zdravstvo da li bi to vodilo u bankrot čitav niz zdravstvenih ustanova. Znači, što je rješenje? Rješenje je u ovom trenutku u ovoj zemlji po mom sudu da se pusti ljude da rade i da imaju. Prema tome, ovaj zakon, ja ga tako doživljavam o doprinosima nije loš, on je i koristan, a jedinu stvarnu manu ovome zakonu vidim u tome što isti stupa na snagu tek s 1.1.2009. godine umjesto da stupi na snagu što je moguće prije, ne znam 1.7. ili najkasnije 1.8. i da kroz tu formu barem tu sezonu, itd. kraj godine također pokušamo iskoristiti. Korist bi tada od ovog zakona bila puno veća, istina nešto bi proračun možda bio tanji za nekih 50, 70 milijuna kuna, ali bi indirektna korist koja bi se ostvarivala na tržištu rada i u hrvatskom gospodarstvu bila znatno veća. ja mislim da je zakon možda i zakasnio, da ga je trebalo prije donijeti i da bi taj rok stupanja na snagu s 1.1.2009. trebalo pomjeriti unazad na 1.8 ili 1.9. najkasnije ove godine i tada bi sigurno snaga tih odredbi bila još izražajnija. Hvala. Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a, gospodin zatupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege. Klub Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika daje podršku ovom zakonu uz određene primjedbe, određene ograde. Prvo, već kad ovaj zakon stupa na snagu, odnosno ide u primjenu sa 1. siječnja 2009. godine, onda se moglo ovo odraditi u 2 čitanja jer imam, barem ja imam ozbiljnih primjedbi na ovaj zakon, odnosno i mi u našem klubu. Drugo, mislim da ovaj zakon je dobar za kategoriju građana, odnosno za građane treće životne dobi koji imaju još radne sposobnosti, koji mogu naći posla na tržištu rada i to je jedan pozitivni pomak da umirovljenici u skladu sa svojim preostalim radnim sposobnostima mogu još nešto uz mirovinu zaraditi, a naravno da pri tome ne konkuriraju za radna mjesta mlađim radnicima. Iz te pozicije, kao i iz pozicije da se sve definira u jednom zakonu ili većina u jednom zakonu materije vezano uz obvezne doprinose je dobar pomak kojeg mi, u svakom slučaju podržavamo. nije riješio nešto drugo. Dakle, ovaj zakon ne rješava normu, ali ne rješava ono što mi trebamo biti, a trebamo biti država socijalne pravde, država pravičnosti i ja vas pitam, ja sam to pročitao u ovom zakonu, da li ste vi to uočili da oni koji isplaćuju najviše plaće u konačnici plaćaju niže doprinose, nižu stopu doprinosa. Drugo, zar je mirovinski doprinos manje važan od zdravstvenog doprinosa? Naime, uplata mirovinskog doprinosa se limitira, a uplata zdravstvenog doprinosa se ne limitira. Dalje, zašto, zbog čega limitirati ili ograničavati uplate doprinosa? Zbog čega uopće ograničavati visinu mirovina? To se može urediti poreznim sustavom, a ne zakonima o doprinosima. Ta greška je učinjena još 2003. godine u primjeni od 2004. godine, ova Vlada je to potvrdila, a mislim da to nije u redu. Evo jedne matematike, jednog skromnog doprinosa ovoj raspravi. Znate, 2004. sam tražio odgovor na zastupničko pitanje i 2004. je 860 ljudi ostvarilo povrat više uplaćenih doprinosa u iznosu od nekih 16 milijuna kuna. više od tisuću građana Hrvatske koji primaju mjesečnu plaću veću, bruto plaću veću od 42 tisuće kuna i da će oni u 2009. isto tako zatražiti povrat više uplaćenih doprinosa. Ima i onim koji primaju 150 tisuća bruto plaće mjesečno, ima onih koji primaju 100 tisuća kuna bruto plaće, ja sam siguran da će se mojim umirovljenicima zavrtiti u glavi od ovih cifri, ali je to hrvatska realnost. Uzmimo pretpostavku da netko prima 100 tisuća kuna bruto plaću, a takvih menadžera ima, on plaća na tu plaću 15 tisuća kuna doprinosa za zdravstvo. Ali ako plaća samo prvi stup mirovinskog osiguranja, onda će platiti najviše 8.350,00 kuna doprinosa. Dakle, ali to nije točno, jer iz njegove plaće firma će obustaviti punih 20%, dakle svih 20 tisuća će biti obustavljeno i završit će u državni proračun, ali njegova osnovica ne može biti viša od 8.360,00. Zaokružimo grubu računicu, neka je to 8 tisuća. Dakle njemu se u državnom kumulira svaki mjesec 12 tisuća kuna puta 12 mjeseci to je 144 tisuća kuna godišnje. Na temelju sadašnjih članaka 221. ili 222. on ima pravo na zahtjev za povrat više uplaćenih doprinosa i on to učini po godišnjem obračunu i krasno, ministarstvo lijepo njemu uredno na obračunatu sumu uzme 45% poreza i dum njega udari 78 tisuća kuna. On je dobio, to se zove bingo za najbogatije građane Hrvatske, odnosno za one koji imaju najveću plaću. Ovaj zakon je proizvod koalicijske Vlade, potvrđen od ove Vlade. Pokušao sam već jednom sa amandmanima utjecati na ovo, nitko to ne želi čuti. I ovaj puta ću dati amandmane iako bih volio da Vlada sama to promijeni, ja ne mogu utjecati amandmanima na cjelokupni zakon vrlo kvalitetno i bilo bi najbolje da ovo ide u drugo čitanje zbog ove činjenice. Ovdje padamo na ispitu pravičnosti. Padamo na ispitu pravičnosti. Zašto je važniji zdravstveni doprinos, a nije važan mirovinski doprinos? Zašto limitiramo uplate, a onda kažemo da nam fali, da iz tog proračuna da iz tog proračuna supstituiramo gotovo jednu trećinu sredstava potrebnih za isplate mirovina. I naravno u generacijskoj solidarnosti to nije problem da se limitira najviša mirovina i najniža se postavlja i limitira se bez obzira što radio ispod te razine ne smijem imati po godini staža, to je sada onih famoznih 52 kune po godini staža, okruglo govorim i najviše može biti limitirano, ali ne mora biti najviša mirovina limitirana na koeficijent 3,8. Ne mora uopće biti limitirana. Postavimo četvrti porezni razred, da netko tko prima iznad ne znam 15 tisuća kuna mirovine mora plaćati 65% poreza. Zašto bi se to limitiralo na taj način? Dakle mislim da smo prenormirani. Mislim da postavljamo ograde tamo gdje ne treba. Ja sam za to da sve ono što se obustavi kod isplate plaće od poslodavca završi tamo gdje je namijenjeno, jer je to namjena u mirovinski 20% doprinosa ide za mirovinsko osiguranje, a ne da ovim ovim transakcijama ili ovim indirektnim putem onaj tko ima najveću plaću i najviše dobije. To isto tako znači da najviše može uplatiti za mirovinski doprinos korisnik drugog stupa, najviše po onoj stopi od 15% od 6 tisuća, može uplatiti 6 tisuća i 200 kuna. Ja svaki dan slušam i ljudima je previše pravde, pod navodnicima, misli se na normu. Ljudima je previše normiranja. Mislim da smo kao društvo prenormirani. Ljudi traže, traže naši građani više pravičnosti, više socijalnog senzibiliteta, a ne da kažem dajemo onima koji su svoju egzistenciju kroz više različitih oblika osigurali. Zbog toga ja opet ponavljam, klub HSLS-a HSU-a misli da je ovo pozitivan pomak i da ovaj zakon zaslužuje našu pažnju i podršku, međutim to nije konačno rješenje. U smislu poboljšanja ovog zakona dati ću amandmane, a vidjeti ću kako ćete vi kolegice i kolege na to reagirati i da li ste razumjeli ovo što sam htio reći. Zahvaljujem. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Nakon ove rasprave gospodina Hrelje gdje on kao dio vladajuće koalicije pokušava neke amandmane uvrstiti, ja vjerujem da neće biti problema s obzirom da je dio vlasti i da će se uspjeti dogovoriti unutar vladajuće koalicije. Što se tiče ovog zakona on je po meni jedan kvalitetan pomak, odnosno dva su osnovna razloga zbog kojeg se on donosi, a to je naravno da država može unaprijediti sustav unapređenja sustava u odnosu unapređenja prikupljanja obveznih doprinosa i sa druge strane da činjenica je da se zakon u proteklih nekoliko godina, čini mi se pet, donosile su se izmjene i dopune, nije se objedinjavao. Tako da na jednom mjestu staviti sve te stvari mislim da je kvalitetno rješenje i s te strane to podržavam. Drugo šta ovaj zakon će kao kao posljedica njegovog donošenja, imati ćemo određene mjere za suzbijanje sive ekonomije, znači tu će se napraviti pomak naprijed i pogotovo bi htio napomenuti da pozdravljam povećanje visina kazne za one koji ne uplaćuju doprinose, jer na taj način oštećuju kako radnike tako i državu. Dalje mjere za poticanje zapošljavanja vidimo i u analizi koju je financijski dao predlagač da se za ljude koji će se, za mlade ljude koji će se zaposliti prvi puta nakon svojeg školovanja, omogućiti da se ne plaćaju doprinosi godinu dana također to pozdravljam i mislim da je to jedna kvalitetna mjera. Također i što se tiče umirovljenika koji će, na žalost mi smo u situaciji u Hrvatskoj da ima jako puno umirovljenika koji su još radno sposobni, odnosno mogu doprinijeti društvu i s te strane omogućujemo da se oni i zaposle i na neki način da se poslodavci oslobode plaćanja doprinosa koji su obvezni na taj angažman. Ono što mislim da u ovom zakonu nedostaje, a to je možda i najznačajnija mjera i najznačajnija posljedica koja bi se desila donošenjem zakona i koji smo mogli uvrstiti, a to je da povećamo neto plaće hrvatskih građana. Znači to je po meni možda od svih ovih posljedica i od svih ovih mjera koje smo mogli donijeti ovim zakonom najbitnija stvar, a nismo je donijeli i propustili smo je donijeti pogotovo zato šta kako vidimo u zakonu, zakon će se početi primjenjivati od 1.1.2009. godine. Znači rasterećenjem bruto plaće radnika, kada bi se recimo doprinos iz bruto plaće radnika smanjio za 4% u prosječnoj plaći, ta plaća bi porasla za 300 kuna. To bi bila jedna konkretna mjera koju bi Vlada, koju bi mogla i kao predlagač Vlada ponuditi Hrvatskom saboru i vjerojatno bi je svi mi objeručke prihvatili jer bi značilo da hrvatski građani će trenutno imati 300 kuna veću plaću i na neki način anulirati efekt inflacije koji će ove godine sigurno biti preko 7%. Zbog čega govorim da nam možda i činjenica da se zakon donosi i počinje primjenjivati sa 1. 1. 2009. godine ide u prilog? Mi to još uvijek možemo i ovim amandmanom i usvojiti. To je zbog toga što sva ova poskupljenja koja se dešavaju ove godine doprinose dobrom punjenju državnog proračuna. Mi možemo sljedeće godine predvidjeti dodatna sredstva koja bi manjkom ovih doprinosa što bi išli iz bruto plaće nadomjestili na drugoj strani. Recimo, poskupljenja na cijenu energenata pogotovo goriva u državni proračun će na razini godine donijeti sigurno preko milijardu kuna. s druge strane sva ostala poskupljenja sa osnove prihoda od PDV-a će iznositi isto nekoliko milijardi kuna. Znači država će ostvariti dodatne prihode koji bi primjenom drugačijeg Zakona o obveznim doprinosima mogla na neki način vratiti građanima odnosno na taj način anulirati efekt inflacije koji građane muči odnosno koji smanjuje njihov standard na godišnjoj razini. Mislim da smo to propustili napraviti u ovom prijedlogu tako da nećemo napraviti ništa konkretno. Mislim mi smo i jučer i prekjučer raspravljali o zakonu kao što je Zakon o porezu na dohodak gdje smo ljudima izmjenom tog zakona onima koji imaju najniže plaće povećali plaće za 30 kuna, a kažem da bi ovakvom jednom mjerom povećali prosječne plaće za 300 kuna i one bi obuhvatile ne samo one koji imaju najniže plaće nego i one koji imaju prosječnu plaću, jer svi smo svjesni da sa prosječnom plaćom od 5 tisuća se svakim danom sve više sve teže živi i ona vrijedi sve manje, a kako bi prehranili svoju obitelj na razini sindikalne košarice za četveročlanu obitelj morate imate 6 i nešto tisuća kuna. Tako da moj osnovni prigovor u smislu prijedloga ovog zakona ide za time. Mi smo kao klub SDP-a anticipirali taj problem početkom godine i dali smo prijedlog izmjena i dopuna tada važećeg Zakona o doprinosima gdje smo predložili da se smanji doprinos iz plaće, bruto plaće radnika za 4% na 11%, a da se taj dio kompenzira iz iz doprinosa koji idu na plaću odnosno konkretno zdravstvenog doprinosa. Tako da evo ja ću, kao i naravno klub SDP-a podržati ovaj zakon, ali smatram da Vlada mora više voditi računa o ovom elementu socijalne osjetljivosti, da mora i ovakvim zakonima rasteretiti na neki na neki način radnika i omogućiti mu da mu svakodnevni život bude što jednostavniji odnosno da standard građana pokušamo obraniti i ovakvim konkretnim mjerama. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Svaki zdravstveni i mirovinski osiguranik u ovoj zemlji zainteresiran je ne samo za odredbe ovog zakona nego u kojoj mjeri će se on provoditi. Dakle postoji osobni interes svakog onog tko je osiguran da li će država svima obračunati i naplatiti doprinose, jer od toga ovisi i njihova budućnost posebice oni koji su u drugom stupu ili samo u generacijskoj solidarnosti u mirovinskom osigurani i svi oni koji koriste usluge zdravstvenog osiguranja, jer što je više reda, što je veća naplata obaveza po doprinosima to su ti fondovi sigurniji a država ne mora primjenjivati mjere izuzetno nepopularne da povećava doprinose. Prema izjavama stručnjaka u Hrvatskoj se još oko 30 ili do 30% bruto društvenog proizvoda ostvaruje sivu ekonomiju. To bi otprilike značilo da negdje oko 200 tisuća radnika u Hrvatskoj radi na crno ili su neprijavljeni ili su prijavljeni na pola radnog vremena, a ustvari rade cijelo radno vrijeme ili dio plaće primaju ispod stola na koje se ne plaćaju ne samo porezi nego i doprinosi. Ako je taj podatak stručnjaka točan onda se radi o ogromnom iznosu milijardi kuna koji bježi iz sustava doprinosa. To ovog zakona imali smo sustav pomalo čudan, ali zaista je godinama, od '98. bio prisutan ,da je država najprije propisala najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa koja je iznosila a i po ovom prijedlogu zakona tako će i ubuduće biti za dio osiguranika, 35% prosječne plaće. Pa je onda odredba o minimalnoj plaći bila takva da se vezala na tu zakonsku odredbu kroz kolektivni ugovor, no mi smo nedavno usvojili Zakon o minimalnoj plaći koja nije 35% prosječne plaće nego 39% prosječne plaće u ovom trenutku kada smo ga donosili. Moram priznati da sam očekivao da će Vlada predložiti da najniža osnovica za uplatu doprinosa doista ne može biti niža od minimalne plaće, bez obzira da li se radi o osiguranicima koji ostvaruju plaću nego i za sve ostale, po meni najniža osnovica za mirovinsko, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti ne bi smjela biti niža od najniže plaće, a tih 4% razlike kada na godišnjem nivou preračunate u doprinose sigurno je oko milijardu kuna. Zbog toga sam i dao amandmane i predlažem da za sve one koji ostvaruju plaću i primitkom plaće koji kao osnovica služi za to da se uvede termin da je najniža osnovica zapravo minimalna plaća, a za razmisliti je zaista gospodo iz Vlade da ne može u ovom zakonu ostati najniža osnovica koja je niža od 39% prosječne plaće koja u ovom trenutku vrijedi u Hrvatskoj. Dakle, ne mogu razumjeti zašto je za neke kategorije osiguranika Vlada i dalje predlaže da najniža osnovica bude niža od najniže plaće kao što je to recimo za sve one gdje su utvrđeni koeficijenti 0,35. Ne vidim razloga za to. Drugo ili drugi dio zakona, dakle moji amandmani idu samo u smjeru tome da svugdje gdje zakon spominje najnižu osnovicu uvedemo pojam najnižu plaću čime bi još više ojačali taj institut jer vas podsjećam da prilikom tog donošenja i toga zakona rečeno je da umjesto kolektivnog ugovora idemo zakonom jer je to sigurnije i jamči ljudima da će to biti najniža osnovica. Moja druga primjedba odnosi se na članak 44. koji uređuje najnižu osnovicu za volontere, a radi se o volontiranju iz nužde. Dakle, mladi ljudi koji ne mogu ostvariti pripravnički staž, steći radno iskustvo radi polaganja državnog ili bilo kojeg drugog ispita i za njih je opet najniža osnovica se predviđa 0,35 odnosno 35% prosječne plaće. Ako i tu već Vlada nije željela ići sa većom osnovicom, onda je moj prijedlog da njihova osnovica bude plaća koju bi ostvarili da su u radnom odnosu na tom radnom mjestu, što bi za neke bilo više, za neke možda manje od Vladinog prijedloga, ali u svakom slučaju pravednije i za poslodavce, ali i za same te volonter. Dakle, radi se o solidnom ili značajnom broju mladih ljudi, koji kroz besplatni rad moraju steći određeno radno iskustvo da bi mogli pristupiti ispitima i to je doista volontiranje iz nužde, a ne obijesti, ne nekakve ljubavi, nego smo se uvjerili da takav sustav, da mladi ljudi 6 ili 12 mjeseci moraju raditi. I dobro je da ovaj zakon predviđa obaveze uplate doprinose za njih, ali smatram da ovakvo ponuđeno rješenje nije dobro. I ono što me posebice čudi, uvođenje najviše osnovice za plaćanje mirovinskog i zdravstvenog doprinosa. Naime, kada se spoje čitanje članaka 223., 224. i 204. ispada sljedeće. Da oni ljudi koji u Hrvatskoj primaju 100 tisuća kuna plaće mjesečno, a takvih je ne mali broj ili 50 tisuća kuna neto mjesečno, sjetite se napisa iz medija o nekim menagerima i njihovim plaćama, nagradama, obračunima na kraju godine, što je sve skup osnovica za uplatu doprinosa, ovaj zakon predviđa sljedeće. Njima će se obračunati i naplatiti doprinos po stvarnom isplaćenom primitku o plaći, ali će na kraju porezne godine imati pravo na povrat doprinosa, jer je najviša osnovica propisana 6 prosječnih plaća. Bruto 41,5 tisuća, neto oko 30 tisuća. I zašto sada predlažete da ljudima koji primaju plaće veće od 6 prosječnih plaća, država vraća doprinos. Pa ako siromašni, oni sa prosječnim plaćama ili 10, 20, 30% većim plaćama, plaćaju mirovinsko i zdravstveno na stvarno ostvareni dohodak, primitak, plaću, naknadu plaće, naknada za bolovanje ili bilo što ostalo. Ove koji primaju 100 tisuća kuna, dajte im šansu da zahtjevom dobe povrat plaćenog doprinosa za mirovinsko i zdravstveno, jer su ostvarili veliku plaću, a država je rekla da je 6 prosječnih plaća dovoljno velika osnovica. Kroz porez na dohodak ništa se ne mijenja, stopa od 45% pa najviša ostaje i ovdje sada uvodimo jednu beneficiju za njih, koju ja naprosto ne razumijem. Zar doista nije stalo državi da naplati ono što joj pripada, to tim više što sve represivne mjere i najviše problema imamo kod onih koji primaju minimalce ili plaću koja je neznatno veća od toga. I zbog toga dosita, sve ove odredbe koje se odnose, a posebice ta u 204., kao najviša osnovica ili ju povećajte, pa neka ona bude 16 prosječnih plaća ili naprosto izbrišite tu odredbu, jer doista je socijalno nepravedna i neprihvatljiva u ovom trenutku kada i mirovinski i zdravstveni zavod grcaju u problemima s ostvarenim prihodima. Ovo ne bi bilo bitno da u Hrvatskoj ima 1, 2, 3 ili 10 njih koji ostvaruju takve plaće, ali broj takvih se mjeri već sa tisućama. I ne vidim razloga doista, zašto bi se država odricala prava da njima naplati mirovinsko i zdravstveno osiguranje na temelju stvarno isplaćenih primitaka. Želim vjerovati, s obzirom da je kolega Silvano Hrelja najavi amandman o tom smislu, da ćete doista prihvatiti taj amandman u brisanju najviše osnovice ili da se ovaj zakon glasanju može održati. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege i kolegice. Pa ovaj predloženi Zakon o doprinosima je opširan, ali je temeljit, mjeren brojem članaka, gotovo utrostručen. Sadašnji zakon ima 98 članaka, a novi više od 260 članaka, što je znači gotovo trostruko više. Novi Zakon o doprinosima uvodi određene povoljnosti u odnosu na sadašnji Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja. Uvodi se novi posebni registar obveznika plaćanja doprinosa za socijalna osiguranja, što je mjera koja bi trebala povećati učinkovitost naplate doprinosa za socijalna osiguranja, ali novčana kazna za nepravodobno plaćanje doprinosa ostala je ista, znači do 150 tisuća kuna za poslodavca, odnosno pravnu osobu. Uvode se olakšice u obliku oslobađanja od obveze plaćanja doprinosa na plaće, to znamo da je 17,2% za radnike i volontere koji se prvi puta zapošljavaju, znači pripravnike u trajanju od godinu dana od dana zaposlenja. Znači matematička težina ovog oblika državne potpore je za radnika s minimalnom plaćom, iznos od 473 kune po novom radniku mjesečno, a za radnika sa prosječnom plaćom znači uštedu od tisuću 200 kuna mjesečno po radniku. Poslodavci će ovu olakšicu moći koristiti za radnike koje zaposle, kao što smo već ovdje spominjali od 1. siječnja iduće godine i nadalje. Ovom olakšicom pomoći će se budućim mladim radnicima, da brže dođu do radnog mjesta i određenog iskustva koje mnogi poslodavci danas uvjetuju kod zapošljavanja radnika. Mijenja se zakonodavna regulativa rada s nepunim radnim vremenom, što je operacionalizacija Direktive Europske unije br. 81. iz '97. godine u okvirnom Sporazumu o radu sa nepunim radnim vremenom, isto tako od 1.01. iduće Isto tako se ukida obveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje najmanje na najnižu osnovicu za puno radno vrijeme. To je mjera koja doprinosi felksibilizaciji odnosa na tržištu na tržištu rada i trebala bi potaknuti zapošljavanje s nepunim radnim vremenom onda kada se na tržištu poklope interesi poslodavca i radnika. Ovom mjerom u odnosu na dosadašnju praksu poslodavcu se znatno pojeftinjuju troškovi, nadam se da će ovo pojeftinjenje sigurno poslodavci voditi računa da ide i za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenika. Za neke skupine koje do sada nisu plaćale doprinose uvodi se obveza plaćanja doprinosa čime se proširuje osnovica, uvodi se obveza plaćanja doprinosa za osobe koje obavljaju obrt uz radni odnos, a od obrta plaćaju porez na dobit i za osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja nekretnina i vode poslovne knjige. Što je u svakom slučaju pozitivno. Novost je da se ukida obveza plaćanja doprinosa za umirovljenike o čemu smo već slušali koji ostvaruju primitke od drugog dohotka i za umirovljenike koji imaju otvorenu kućnu radinost ili obavljaju djelatnost dopunskog zanimanja prema Zakonu o obrtu. Oni nastavno od 1. siječnja iduće godine neće plaćati doprinose za obvezna osiguranja, što je mjera koja je u funkciji poboljšanja materijalnog položaja umirovljeničke populacije. I tom mjerom mnogi umirovljenici će lakše doći do dodatne zarade s kojom će poboljšati svoje mizerne mirovine. No, ne bi bilo dobro da takvu mjeru pojedini poslodavci zloupotrebljavaju na štetu radnika, koji trebaju kroz zasluženi rad stići do minulog rada, tj. do te mirovine. Predloženim Zakonom o doprinosima postići će se veća disciplina u plaćanju obveznih doprinosa, zato se i uvodi ovaj novi posebni registar, zatim veći stupanj pravičnosti u plaćanju javnih davanja, zato se uvodi obveza plaćanja doprinosa i za osobe koje obavljaju obrt uz radni odnos i plaćaju porez na dobit i za osobe koje ostvaruju dohodak od imovine. Usklađivanje toga zakona sa drugim propisima koji su već ranije izmijenjeni a to je Zakon o obrtu, Zakon o zdravstvenom osiguranju, zaštite zdravlja i rada. Znači i povećanom povećanom učinkovitošću i većom disciplinom u plaćanju obveznih doprinosa zakon je jedino neprihvatljiv onim, možemo reći mutikašama koji su raznim smicalicama izbjegavali plaćanje doprinosa. No, kada već, isto tako govorimo o tom povećanju plaća i doprinosa onda bi, ne vidim ovdje sada zastupnika Hrelju, obzirom da je on jučer naveo da sam ja izrekao netočan podatak kada sam govorio o osobnom odbitku, pa je, mislim da je rekao da časti sve nas sa večerom, obzirom da sam ja zatražio i službeno od ovlaštene institucije izračun da bih potvrdio jučer točnost ovog svog navoda, znači on bi trebao platiti tu večera i ja se te večere odričem i pozivam ga da uplati taj iznos u pučku kuhinju u Branimirovoj, jer mislim da tim ljudima koji tamo čekaju u redu će puno bolje doći i biti korisnije da on plati a ja rijetko večeram pa mislim da evo, pozivam ga ovom prilikom, a uručiti ću mu ovaj izračun da vidi da je ipak on jučer pogriješio, neka uplati to u pučku kuhinju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10,45 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku podsjetiti ću da do 1. siječnja 2003. godini u primjeni je Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja kojim se propisani doprinosi za sva obvezna osiguranja i prema kojima se doprinosi osim doprinosi za II. stup mirovinskog osiguranja prikupljaju u korist državnog proračuna. A prikupljena sredstava se preko državne riznice raspodjeljuju nositeljima osiguranja, tj. zavodima. Donošenje novih mjera u ovome zakonu važno je, vezano je uz pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno uz pregovaračko stajalište za poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Pokazalo se nužni izmijeniti odredbe zakona, riječ je o provedbi Direktive Vijeća 97/81 Europske zajednice od 15. prosinca 1997. godine, o Okvirnom sporazumom o radu s nepunim radnim vremenom, te o obvezi da se u tom smislu izmjene i dopune odredbe zakona u dijelu koji uređuje obveze doprinosa i osnovicu za obračun doprinosa za osiguranike tj. radnika koji ima ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom. Osim navedenoga postoji i više ostalih razloga za izmjenu sada važećih odredaba zakona i ja ču ih nabrojiti. Mjere za suzbijanje sive ekonomije. Novi sustav zdravstvenog osiguranja i donošenje novih propisa iz raznih područja koji posredno ili neposredno uređuju i neka pitanja vezana uz obvezna osiguranja i osigurane osobe pa time i pitanja Odredbe zakona biti će usklađene sa pozitivnim propisima Europske unije. Odredbe će biti djelotvornije za osiguranike po osnovi radnog odnosa. Preciznije se određuje osnovica za obračun doprinosa te se potanko nabrajaju svi oblici primitaka prema kojima postoji obveza doprinosa. Propisana je i obveza doprinosa u slučaju kada se plaća ili dio plaće ostalih primitaka daje u naravi ili raznim pravima umjesto u novcu. Mjesečna osnovica prema plaći za mjesec dana rada, što je bitno naglasiti ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac dužan isplatiti prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, odnosno drugom aktu koji uređuje obveze poslodavca prema radniku. Te se propisuju veći iznosi novčanih kazni za financijske prekršaje poslodavcima koji ne obračunavaju ili ne uplate ili ne izvijeste o nastaloj obvezi doprinosa. Uvođenjem posebne evidencije što je jako bitno da se uvodi registar obveznika doprinosa. U sustavu evidencije će biti porezne uprave. će obuhvaćeni i ažurirani podaci o svakom poslodavcu i drugim osobama koje su dužne prijaviti radnike te o broju prijavljenih osoba. Ovim zakonom donose se i mjere novog zapošljavanja. Radi poticanja zapošljavanja osoba koja se prvi put zapošljavaju ili imaju ugovor o volonterskom radu predlaže se oslobađanje od obveza doprinosa na osnovicu i koji su obveza poslodavca i to u trajanju do jedne godine od dana prvog zaposlenja. To su sljedeći doprinosi: 1. za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 15%. I ja bih ovdje se izjasnila da se ne slažem tu sa prijedlogom SDP-a kada su raspravljali da se ta stopa treba smanjiti na 11%. Ja ću samo reći jedan primjer na primjer iz zdravstva. Da se, a mi dobro znamo da imamo jako skupih terapija došlo bi do velikih poteškoća u realizaciji tih terapija. To je samo jedan primjer. Naravno ima više primjera. Drugo, za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu obračunava se po stopi od 0,5% te za zapošljenje po stopi od 1,7%. Također ovim zakonom daje se mogućnost rada osobama koje su stekle prava iz mirovinskog osiguranja i to je upravo jedan dio iz programa Hrvatske demokratske zajednice da će umirovljenici moći biti u radnom odnosu a neće plaćati doprinose. To znači da osobama koje su korisnici prava iz mirovinskog osiguranja primici po osnovi njihova rada od kojih se utvrđuje drugi dohodak bit će izuzeti od obveze doprinosa a osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje uz korištenje prava na mirovinu nemaju obveze doprinosa po osnovi obavljanja tih djelatnosti. Propisuje se obveza doprinosa osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti od djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva kao i drugu djelatnost odnosno kao dopunsku i sporednu djelatnost istodobno uz radni odnos tj. zaposleni su. A od te djelatnosti umjesto dohotka utvrđuje se dobit. Time se izjednačuju u obvezama s osobama koje obavljaju te djelatnosti i utvrđuju dohodak i koje uz obvezu poreza na dohodak imaju i obvezu doprinosa. Naravno ako ostvare dohodak. Osobe koje ostvaruju primitke od imovine ili imovinskih prava a od tih primitaka utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit izjednačuju se sa osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti te će ako nisu osigurane imati obvezu prijave na obvezna osiguranja. A ako su osigurane tada će imati obvezu doprinosa propisanu za drugu djelatnost na primjer godišnjem dohotku. Naravno opet ako ga ostvare. Za osobe koje su prijavljene na produženo mirovinsko osiguranje kao supružnici profesionalnog ili ugovornog diplomata propisuje se da je obveza doprinosa te obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na mjerodavnom Ministarstvu koje u svom sustavu zapošljava osobe sa status diplomata. Na isti način uređena je i obveza Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti glede obveze za njegovatelje hrvatskih ratnih vojnih invalida te Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi glede obveze doprinosa za rodilje, njegovatelje a predlaže se i Ministarstvu kulture glede obveze doprinosa za samostalne umjetnike. I da zaključim da je ovaj novi zakon temeljitiji što je u konačnici, što u konačnici znači da se njegovo čitanje, tumačenje i primjena pojednostavnjuje te se uvodi red, rad i disciplina te u cijelosti podržavam ovaj zakon.

Cijela rasprava je bila dosta konstruktivna i veći dio ja podržavam ali ovaj dio koji ste rekli oko toga da je neizvedivo ovo što smo mi predložili odnosno da bi zbog toga postojali dodatne, dodatni problemi u zdravstvu, smanjenje doprinosa mi smo predložili taj zakon baš zato šta mislimo da će biti prostora u proračunu kao što sam napomenuo samo od povećanja cijena goriva Državni proračun će uprihodovati 3 milijardi kuna više ove godine. Od povećanja prihoda po osnovi PDV-a će taj prihod, će isto Državni proračun uprihodovati isto nekoliko milijardi kuna više ove godine. Tako da postoji prostor da država na neki način smanji doprinose i tu vrati dio novca i poveća i poveća neto plaće hrvatskih građana i zbog toga je naš prijedlog bio u tom smjeru usmjeren. A pogotovo kad se ovaj zakon počinje primjenjivati tek od sljedeće godine. Znači moći ćemo napraviti kvalitetnu analizu i vidjeti koji će biti totalni, konačni financijski učinci po pitanju smanjenja doprinosa. Hvala lijepa. Odgovor na repliku gospođa zastupnica Božica Šolić. da ste u pravu to što bi smanjili stopu po, za 11%. Ja se s tim ne slažem. Gledajte na jednoj strani imamo stvarno izdašne izdatke za zdravstvo i to mi svi znamo da su veliki izdaci i da je potrebno još povećati sredstva u Državnom proračunu za iduću godinu za zdravstvo. Ali morate se prisjetiti da ste upravo vi kad ste vi vodili Hrvatsku i kad je vaša Vlada vodila Hrvatsku da ste smanjili a sada se borite za socijalnu populaciju, za siromaštvo i tako dalje. Upravo je vaša Vlada smanjila plaće i to negdje u nekim područjima čak 40%. Niste onda razmišljali apsolutno o siromaštvu, o socijali i tako dalje. A upravo ova Vlada ovim zakonom apsolutno izvršava i dijelove svog programa s kojim je dobila povjerenje od hrvatskih građana. Hvala vam lijepa. Po njenoj diskusiji spada da SDP ne vodi računa o zdravstvu. Naš prijedlog poreznih doprinosa kada se govori o zdravstvu imao je upravo suprotan cilj. Imao je cilj omogućiti zdravstvu više novaca ali na puno pravedniji način. Ne može milijun i pol zaposlenih financirati samo zdravstvo 4 i pol milijuna ljudi. Naš prijedlog poreznih doprinosa za zdravstvo nije značio manje novaca. On je značio da je potrebno oporezovati bogate i kapitalnu dobit i na taj način omogućiti da zdravstvo ima dovoljno novaca za sve one potrebe koje su bitne da kvaliteta zdravlja u Hrvatskoj bude veća nego što je sada. I nije potrebno osigurati više novaca u idućem proračunu, nego u rebalansu proračuna treba osigurati više novaca da hrvatsko zdravlje ne bi došlo u ozbiljno pitanje. Već je sada jasno da politika koju vodi HDZ vezano uz rješavanje cjenovnog udara ne pomaže. To ukazuje i Svjetska banka. Jedini cilj, jedini mogući način da ljudi u Hrvatskoj prebrode krizu uzrokovanu inflacijom je rast plaća, ali ne rast plaća na štetu poslodavaca, jer to vodi u raspad gospodarstva. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospođa zastupnica Božica Šolić. u svojoj raspravi nisam ni jednom riječju rekla da SDP ne podržava zdravstvo. To ste vi sada sebi iskonstruirali kako bi meni replicirali. Međutim, ja se ne slažem sa prijedlogom vašim jer je on apsolutno neizvediv. On je neizvediv kada se sve zbroji i izračuna on apsolutno nema osnove. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Činjenica i kasnije ću se i na to još dodatno osvrnuti da je Porezna uprava, a temeljem Zakona o Poreznoj upravi nadležna za uz ostale poslove i za poslove utvrđivanja naplate i nadzora doprinosa za obvezna osiguranja. Možda je zgodno reći iako je to već i rečeno da se obveznim osiguranjima smatraju mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prvi stup. Drugi stup mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, obavezno zdravstveno osiguranje, zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Obvezno osigurane osobe, te njihova prava uređena su propisima o obveznim osiguranjima, a u skladu sa odredbama tih propisa obvezna osiguranja financiraju se iz doprinosa što ih i plaćaju osiguranici i druge osobe za osiguranike, te iz drugih izvora, a pitanje obveznika doprinosa i stope za obračun oni se uređuju kao što znamo posebnim propisom. Taj posebni propis u odnosu na druge propise u ovom slučaju je Zakon o doprinosima za obavezna osiguranja koji je s početkom primjene od 2003. godine onaj kojim je propisano sve ono što je bitno za sva obvezna osiguranja i prema kojemu se i doprinosi prikupljaju u korist državnoga proračuna, a svakako sredstva se onda kroz državnu riznicu raspodjeljuju samim nositeljima osiguranja. Više puta je ovdje spomenuto, a i ovaj ubrzani rad i tempo rada Sabor vezan je na pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, te usklađenju njezinog zakonodavstva, a ova je tema vezana normalno uz jedno pregovaračko stajalište za poglavlje 19. – Socijalna politika i zapošljavanje, gdje je riječ o toj provedbi direktive Vijeća, a posebno vezano na uređenje obveza doprinosa i osnovica za obračun za doprinos za osiguranike, a u napomeni sa nepunim radnim vremenom. Dakle, to su već neki od razloga uz mnoštvo što su kolege rekle da idemo u provedbu ovoga zakona i donošenje po hitnom postupku, a svakako da su i one ostale mjere, a to su mjere za suzbijanje sive ekonomije, novi sustav zdravstva kao osiguranja, te donošenje novih propisa koji su direktno ili indirektno vezano za tu tematiku ostali razlozi koji bitno doprinose da ovaj zakon i ovaj prijedlog zakona imamo danas na stolu. Svakako da prve posljedice donošenja ovog zakona jeste usklađenje sa EU normama, a svakako da će te odredbe biti i djelotvornije za osiguranike po osnovi osnovi radnog odnosa, jer se kao što znamo time preciznije određuje osnovica za obračun doprinosa, te se i potanko nabrajaju svi oblici primitaka prema kojima postoji ta obaveza doprinosa. Svakako, ovdje je što je dobro propisana i obveza doprinosa kada se ili plaća ili dio plaće daje u naravi ili u nekim drugim ostalim pravima, a ne u novcu. Ono što je zaista bitno jeste to da ta mjesečna osnovica prema plaći ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac dužan isplatiti prema ugovoru ili o radu ili Pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili nekom drugom ugovoru kojim se ovdje uređuju obveze poslodavca prema radniku. Ovdje se i propisuju i veći iznosi novčanih kazna za financijske prekršitelje poslodavcima koji ne obračunavaju ili ne uplate ili ne izvijeste o nastaloj obvezi doprinosa, te dakle svakako uvođenje posebne evidencije koja je u nadležnosti Porezne uprave o svim onim ažuriranim podacima, o svakom poslodavcu i drugim osobama. Mislim da je netko od kolega i kolegica već rekao i posebnu ulogu OIB, dakle osobnog identifikacijskog broja koji dodatno pomaže u svakom slučaju na transparentnosti svih onih financijskih tokova. Ja bih se ovdje kratko osvrnuo na jedan poseban članak koji govori o tome da su pravne i druge osobe dužne pravovremeno u skladu sa zakonom kada isplaćuju neto plaće isplaćivati i ove ostale financijska sredstva po ostalim ovim porezima i doprinosima i ovdje pohvaljujem iako je ona vrlo odgovorna i odredba kojom Poreznoj upravi daje zapravo automatizam da naplatu tih potraživanja vrši prijebojem, odnosno kompenzacijom, odnosno ja bih rekao ovrhom sa računa privrednih subjekata što na neki način bitno određuje i pravovremenu naplatu takvih vrsta potraživanja, te isto tako bitno i promptno odmah na taj način i pokazuje da li poslodavac upravo sa osnova doprinosa na vrijeme izvršava tu obavezu imaju u vidu dijelom svima nama već danas poznatu praksu o tome da pravne osobe nisu uplaćivale te vrste svojih obaveza, a da je pravni subjekat kao takav mogao živjeti i raditi. Svi oni koji su vezani za život u privredi znaju što znači ta mogućnost skidanja novca sa računa, što znači da na taj način i pravni subjekt stavlja u situaciju da ne može poslovati, ne može raditi, ne može stvarati novi dohodak i novu vrijednost ukoliko ove obaveze ne izvršava na vrijeme s time svakako pohvaljujem, ali to daje normalno i novu odgovornost svima onima koji vode poslovne subjekte te na taj način ta sredstva, ne samo da moraju planirati isplaćivati, nego s njima moraju svakako i jasno i odmah znati da nema poslovanja tvrtki ukoliko se i te obaveze ne isplaćuju. Ja bih možda samo predlagateljima ovdje skrenuo pozornost za točku 2. do 9. koji nalaže i bankarskim institucijama obavezu praćenja isplate tih doprinosa, što zapravo banke stavlja u jednu novu ulogu koja možda i nije potrebna imajući u vidu upravo poreznu poreznu upravu ili druge državne ili za to ovlaštene ustanove i organizacije koje su za to nadležne, a znamo također da danas porezna uprava vrlo brzo, pravovremeno i na vrijeme već i dosadašnjim i sadašnjim sustavom ima kontrolu prihoda sa svih vrsta osnova, a kada je riječ o pozicioniranju i vrsti privrednih subjekata te bi možda trebalo razmisliti o tome da banke ne bi trebale imati tu dodatnu ulogu koja bitno odudara od njihove osnovne djelatnosti s jedne strane, s druge strane u okviru bezgotovinskih transakcija internetom na neki način nalaže jedan novi zadatak koji možda njima nije u naravi te shodno tome možda da one kao takove ne bi trebale niti imati. pozdravljam i mjere koje su vezane kroz poticaje za zapošljavanje. Svakako da je svima nama intencija da s jedne strane mlade ljude što je moguće kvalitetnije i bolje zaposlimo, odnosno mi kao institucije stvorimo neke institucionalne uvjete sa jedne strane, a sa druge strane pozdravljam i mjeru da se da se osobama, našim građanima u mirovini omogući dodatni rad, dodatna zarada, a da i kao takovi doprinosi dodatno ne opterećuju. upravo hitnost ovog zakona po pitanju usklađivanja sa EU normama sa jedne strane, ali sa nekim bitnim odrednicama koje one po mom dubokom uvjerenju donose jedno olakšanje kako zaposlenima, tako i jednom širem dijelu našega pučanstva od onih mladih pa do najstarijih, svakako ću svesrdno podržati prijedlog ovog novog zakona. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, gospodine državni tajniče, predstavnici porezne uprave. Prijedlogom zakona o doprinosima nastavlja se usklađenje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Dinamika koju je odredila Vlada Republike Hrvatske usklađenju RH zakonodavstva sa EU zakonodavstvom u u potpunosti se ostvaruje i na nama je da i mi u ovom Visokom domu odradimo kvalitetno i naravno količinski svoj dio posla kako je to predviđeno. O usklađenosti ovog zakona sa zakonodavstvom Europske unije, tako je rečene svjedoči u prilogu dostavljena izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Uz sve što je danas ovdje rečeno već, smatram da je bitno istaknuti nekoliko stvari, ponoviti, ne reći ništa novo, ali ono što smatram da je najbitnije. Pa tako uz sve što je i u obrazloženju uz ovaj zakon te tijekom rasprave izrečeno posebno bih se zadržao na jednoj od posljedica do koje bi primjena ovog zakona u praksi trebala dovesti, a to je poticanje poduzetništva i dopunskog rada umirovljenika, a što bi trebalo u konačnosti dovesti do smanjenja sive ekonomije. Kako će ovaj zakon utjecati na razvoj poduzetništva, jasno je iz dijela gdje se potiče zapošljavanje osoba koje se prvi put zapošljavaju ili imaju ugovor o volonterskom radu kroz oslobađanje od obveze doprinosa koji se obračunavaju na osnovicu i koji su obveza poslodavca i to u trajanju od jedne godine, od dana prvog zaposlenja, odnosno od početka rada po volonterskom ugovoru. Za to naravno već postoji interes i upiti poduzetnika na terenu koji su načuli o pripremama ovakvih zakonskih izmjena i naravno da sa nestrpljenjem očekuju primjenu ovog zakona. Drugi utjecaj na zapošljavanje i dalji razvoj poduzetništva u jednoj mjeri odnosi se na poticanje mogućnosti rada osobama koje su stekle pravo iz mirovinskog osiguranja našim umirovljenicima. Ovim zakonom o doprinosima osobama koje su korisnici prava iz mirovinskog osiguranja primici po osnovi njihova rada, a od kojih se utvrđuje i drugi dohodak biti će izuzeti od obveze doprinosa, a osobe koje obavljaju domaću radinost, znači ta kategorija osoba ili sporedno zanimanje istovremeno uz korištenje prava na mirovinu nemaju obveze doprinosa po osnovi obavljanja tih djelatnosti. Realne su najave, i tu se potpuno slažem sa kolegom Kajinom da će u skorom vremenu Hrvatskoj nedostajati radne snage, tj. radnika i ovo je jedan od načina da se omogućuje umirovljenicima bez zamrzavanja mirovina i uz povlašteni doprinos nastavak rada nakon odlaska u mirovinu. Poznato je da u Hrvatskoj postoji relativno veliki broj mladih umirovljenika i umirovljenika koji odlaze u mirovinu po sili zakona, a svi su oni još itekako i mentalno i fizički radno sposobni. Vjerujem da će upravo te kategorije stanovništva ovaj zakon zainteresirati za nastavak rada te da će se na taj način domaćom hrvatskom radnom snagom smanjiti predstojeće očekivana veća potreba za radnicima, da će se omogućiti našit umirovljenicima legalno stjecanje dodatnih prihoda, samim tim i bolji životni standard. Sve skupa bi trebalo, naravno dovesti do daljeg razvoja poduzetništva, rasta bruto domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj i u konačnici, bez obzira na ovo prvotno smanjenje do povećanja prihoda u državnom proračunu. Naravno da temeljem navedenog iz svih današnjih rasprava u potpunosti podržavam ovaj zakon, ali moram ja tu prokomentirati rasprave kolega iz SDP-a gdje je nevjerojatno kako se u trenucima dok su bili u mogućnosti da utječu na plaće i prava radnika, vodili su politiku takvu da smanje plaće i primanja radnika, a danas kada su u opoziciji onda se bore i najednom postaju socijalno osjetljivi upravo za tu kategoriju koja je najgore prošla upravo u razdoblju vladavine SDP-a u Hrvatskoj. Hvala lijepo.

povisi plaće. Ja ću vas podsjetiti da je do 2000. do 2003. prosječna plaća u Republici Hrvatskoj porasla za preko 40%, a u zadnjih pet godina je razina povećanja plaća manja od 15%. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Dosta smo već raspravljali o ovom zakonu, želim govoriti samo o jednoj stvari, a to je mjeri koju zakon predviđa između ostalog, da se oslobode poslodavci od plaćanja zdravstvenih doprinosa za osobu koja se prvi puta zapošljava i to na rok od godine dana. S jedne strane to je zaista dobra mjera, dobar potez, može biti i poticajna, ali ujedno to je i najveća rupa u zakonu i usudila bih se reći jedna prilično velika rupa u ovom zakonu. Naravno to je i poligon za mnoge zlouporabe koje se naravno kriju u tome da naravno nakon isteka tih godinu dana poslodavac tom mladom radniku kojega je zaposlio može dati otkaz i na njegovo mjesto zaposliti drugog mladog radnika radnika i pripravnika i onda s tim beneficijima taj poslodavac smanjuje troškove svog poslovanja. Naravno ovaj čovjek je radio godinu dana, ostao bez posla i na koncu konca od toga nema onoga što se htjelo napraviti. Tu veliku rupu i u zakonu i mogućnost zlouporabe uvidio je i sam premijer Sanader kada je Vlada utvrđivala ovaj prijedlog zakona. Izjavio je kada ga se o tome pitalo, citiram: "Nadam se da to neće biti slučaj, a ako i bude mi smo tom mladom čovjeku dali mogućnost da godinu dana radi.". Pazite kolegice i kolege, naš premijer se nada da to neće biti slučaj. Ako mene pitate, premijer svakako ima pravo na nadu, ali mislim da je i njegova obveza kao uostalom i naša, znatno viša od toga. Jer ako sve ostavimo na nadi da se nešto neće dogoditi, onda ne donosimo zakonsku mjeru s ciljem smanjivanja nezaposlenosti i podizanja standarda mladih već se radi o još samo jednom pokušaju manipulacije i medijskog spina. Stoga obzirom da premijer nikako ne smije i ne može biti manipulator unatoč svim faktima, na prijedlog ovog zakona podnijela sam jedan amandman koji zapravo treba kazniti one poslodavce koji zloupotrebljavaju ovu odredbu Ja se nadam da će predlagatelji taj amandman prihvatiti u ovakvom obliku ili dati neki svoj koji to rješava na možda adekvatniji način, jer u suprotnom ova potencijalno dobra mjera svesti će se na prelijevanje iz šupljeg u prazno. Jer iako svjesni mogućnosti zlouporabe bez istovremenih kazni za upravo tu i takvu zlouporabu, Vlada gubi svaku vjerodostojnost i zapravo poziva lopove da uđu na otvorena vrata. Prihvaćanjem amandmana demonstrirat će i stvarna volja da se nešto učini i na trajnijem zapošljavanju mladih, a ne samo kao što to kaže premijer, na jednogodišnjem zapošljavanju mladih. Jer zapošljavanje mladih na godinu dana mislim da ne može riješiti nikakav problem. Naravno problem je znatno složeniji od jedne zakonske odredbe ili jedne mjere iz zakona. Mi naime već nekoliko godina nemamo stvarnih mjera za poticanje zapošljavanja mladih i onda se sve svodi na to da mladi zapravo skupljaju staž na burzi i onda posljedično osamostaljivanje od roditelja, stvaranje vlastite obitelji, kupovina stana koja je da se razumijemo drama sama za sebe, odgađa se u najboljem slučaju za nekakve rane tridesete godine. Sada naravno u ovoj raspravi nema niti vremena niti prostora za diskusiju o svim tim socijalnim, političkim i širim implikacijama koje nastaju zbog nezaposlenosti posebno mladih, ali mislim da se time konačno moramo pozabaviti i to stvarno, a ne samo deklarativno. Zahvaljujem. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvažena kolegica je rekla da već godinama nema mjera za zapošljavanje mladih što je potpuno neistinito. Svake godine se pojavljuju takove mjere i preko Zavoda za zapošljavanje i upravo su u tijeku takove mjere na Zavodu za zapošljavanje što se može što se može provjeriti na zavodu. Isto tako Ministarstvo gospodarstva je imalo različite i kreditne linije i poticaje za poduzetnike koji zapošljavaju radnike prvi puta. Posebno je to istaknuto na područjima posebne državne skrbi gdje su dodatne mjere upravo za poduzetnike koji zapošljavaju mlade osobe koji prvi puta dobivaju posao. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pa evo ja ću na početku izraziti zadovoljstvo što je ovakav zakonski prijedlog jednog obuhvatnog integrativnog zakona došao na naše klupe i svakako ga treba podržati. Zapravo ovo je jedan od boljih zakona koji dolazi na klupe i kada bi ih bilo više ne bi uopće bilo problema, vjerojatno bi se i rasprave smanjile. Ono što je u biti i dobro samim zakonom i na što osobno trebamo obratiti pozornost je da se omogućava uplata doprinosa srazmjerno radnom vremenu. To su moderne države iz Europske unije koje slijede najbolju europsku praksu, već odavno uvele. To nije ništa novo. To je nešto što ja mogu osobno reći da će napraviti više za zapošljavanje u Hrvatskoj od 1.1.2009. nego bilo koja vladina strategija u zadnjih pet godina, i to je dobro. Zato jer postoje ljudi koji od milijun i 400 tisuća radno aktivnih ljudi, postoje oni koji ne mogu, ne žele, možda niti hoće raditi cijelo radno vrijeme. I za njih je upravo dobro, a i dobro je za poslodavce da nemaju veći trošak uvođenja i rada na pola radnog vremena. Ono što je još dobro isto tako je i da se na neki način stimulira rad umirovljenika i rad osoba koje ostvaruju, tj. rade u samostalnoj djelatnosti, da na neki način su oslobođeni plaćanja doprinosa. Ono što je još dobro je da se uvodi stimulacija za osobe koje ostvaruju svoje prvo zaposlenje i to je dobro, mada tu postoje određeni problemi, a o problemima ću kada kažem ove neke afirmativne stvari. Vi u Nizozemskoj koja je prva zemlja u Europi po broju ljudi koji rade na pola radnog vremena imate rekordnu malu nezaposlenost. Tamo ne radi praktički samo onaj koji ne želi, odnosno kojemu se ne da ili onaj tko je tamo došao da ne radi. naš Đoni Štulić ja ne znam, nemamo nikakve informacije o njemu, radi ili ne radi, ali Nizozemska je jedna od takvih i najrazvijenijih europskih zemalja. Zemlje beneluksa inače imaju najveći GDP per capita i to je jedan primjer koji Hrvatska treba slijediti i od kojeg definitivno ima štošta naučiti. No, ono što se javljaju kao potencijalni problemi, a o tome su već i neke moje kolege govorili prije. Prvo, osvrnut ću se na poticanje zapošljavanja na pola radnog vremena. Činjenica je da će ta priča proizvesti jedan efekt, jedan efekt većeg zapošljavanja i to je to dobro i to sam već pozdravio. No činjenica je isto tako da će i plaća koju će radnici ostvarivati i dalje biti mala. I dalje će biti nedovoljna za život, a ono što je isto tako činjenica je da Hrvatska nema stratešku viziju razvoja gospodarstva gdje želimo biti za pet i za deset godina. I to je problem. Dalje, što je problem? O ovome što je govorila kolegica Lugarić ja se mogu složiti i zbog toga se nadam da ćete i vi podržati SDP-ov amandman jer nema nitko pravo, poslodavac, iskoristiti benefite prvoga zaposlenja a potom šutnut na cestu mladog čovjeka. I za takvog poslodavca mi smo dali amandman da odredbama ostalih znači sukladno zakonskih odredbama koje su predviđene za kažnjavanje poslodavaca. Dakle da mladi čovjek koji ostvari prvo zaposlenje, koji nije obveznik doprinosa, ne bude nakon godinu dana rada šutnut na cestu. S druge strane, to će morati s druge strane i pojačati pogotovo kod rada na pola radnog vremena i inspekciju rada. Što to znači? Da se te stvari ne bi zloupotrebljavale potrebno je zakon provesti. znači imati jasniju i efikasniju inspekciju rada. Ako će poslodavac koji prima ljude na pola radnog vremena što ja pozdravljam tjerati te ljude da rade za šest ili rade za osam sati onda smo u problemu. Onda oni plaćaju manje doprinose a tjeraju ih da rade više. I tu će inspekcija morati poduzeti određene korake. I tu ćemo morati napraviti određeni odmak od standardne priče i uhvatiti se u koštac stvarno sa tim problemom. I to je ono gdje vidim potencijalno i veliki posao ali i veliku mogućnost. Vi u njemačkom zakonodavstvu, za razliku od našega, imate to da radne sporove ne rješava običan sud kao kod nas, nego rješava isključivo radni sud koji čak nije ni sud već je tijelo sastavljeno od pravnika koji su de facto činovnici u državnoj opravi i to se rješava otprilike u tjedan dana. Nadalje, ono što zapravo još tu treba reći a o tome je govorila i Nadica Jelaš u ime kluba SDP-a na kraju. Mi smo predlagali tu jednim našim prijedlogom prije mjesec dana ili dva, da se jednom redistribucijom obveznika uplate osiguranja prosječna plaća, prosječna neto plaća za hrvatske građane poveća 300 kuna kako bi se ublažio inflatorni pritisak. To nije prošlo, no vjerujem da će u budućnosti doći na neki od naših prijedloga kao što je i ovaj prijedlog za pola radnog vremena, nešto na čemu smo mi inzistirali i u vrijeme predizborne kampanje, a i u vrijeme puno prije toga i drago mi je da te neke dobre stvari i koje dolaze s naše strane se upravo i danas u ovom Saboru usvajaju i upravo i danas dolaze kao i prijedlozi vladajuće većine. Bitno je da te stvari dolaze pa makar dolazile iz bilo koje strane. Posebno je bitno, a to je apostrofirala kolegica Jelaš, vi u Hrvatskoj danas imate slučaj da se ljudi, građani uplaćuju od svoje bruto plaće u drugi stup. Taj drugi stup čini samo 5% i potrebno je povećati izdvajanja za drugi stup. Istovremeno prinos drugog stupa mirovinskog osiguranja je u prosjeku na razini 5%, a inflacija će ove godine biti veća od 6%. To znači da vi u drugom stupu ne da niste uštedili novce, nego za te novce u drugom stupu koja bi vam trebala sljedeće godine i godina iza toga kad odete u mirovinu osigurati dostojnu mirovinu, taj novac sljedeće godine manje vrijedi. I stoga će biti bitno reformirati način kako se izdvaja u drugi stup i to će se morat napraviti ako želimo da hrvatski građani imaju veću mirovinu u budućnosti. Dakle morati će se povećati izdvajanja za drugi stup. Evo, ja bih na kraju samo rekao da ćemo mi podržati ovaj zakon, ali zbog onoga o čemu je rekla kolegica Lugarić, upravo da se zaštiti mladi čovjek, upravo da se zaštiti čovjek koji ostvaruje prvo zaposlenje, da se kazni onaj poslodavac koji

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja bih rekla kolegi Bernardiću na njegovu raspravu zašto prema svakom zakonu ići sa nepovjerenjem. Ja se slažem s vama kada ste rekli da treba mladog čovjeka zaštiti. Svakako se slažem i da trebamo sve poduzeti da mladim ljudima osiguramo zaposlenje, ne na određeno nego na neodređeno. Međutim, moramo jedno razumjeti kolega Bernardić, da svaki poduzetnik koji zaposli novog tj. po ovome naravno da će i po ovim mjerama koje nam donosi zakon biti zaposlenja više mladih ljudi s obzirom na neka rasterećenja poslodavaca, ali zasigurno svaki poslodavac neće mijenjati mlade ljude ili radnike. Svakom poslodavcu je u interesu da taj čovjek koji je novo zaposlen da stekne, naravno da će steći i da stekne znanje, da stekne u toj struci praksu i da je on za godinu dana itekako od koristi tom poslodavcu i tom radu koji obavlja. I smatram da s te pozicije neće se događati što isto tako ne mogu reći da netko možda i neće to iskoristiti, ne mogu ja to tvrditi ali zasigurno svakom poslodavcu će biti u interesu da za godinu dana ne mijenja ljude nego da dalje ostanu jer su oni gotovi ljudi sa praksom.

I to je osnovna moja intencija. Dakle ne sa nepovjerenjem nego s povjerenjem. I upravo zbog tog povjerenja bilo bi dobro da ta odredba stoji unutra. Nemam ništa protiv. Ako rad, mladi čovjek, osoba koja se prvi put zapošljava nije zadovoljio određene interese poslodavca i on ga nakon tri ili četiri mjeseca otpusti to je legitimno i to je na njemu. Ali ako ga drži svih 12 mjeseci za koje ne mora plaćati doprinose, a kolika mu je zakonska obaveza i otpusti ga baš nakon 12 mjeseci onda tog radnika treba zaštiti. I to je intencija našeg prijedloga. I idemo upravo sa povjerenjem. što se tiče toga, zamislite npr. da krećemo od toga da npr. policija dva dana ne treba, zato jer imamo veliko povjerenje, raditi svoj posao. Pa nastao bi nered. I jedna takva stavka u zakonu neće odmoći provedbi zakona, neće ga bitno promijeniti, a na neki način će u ovim slučajevima u kojima u 12 mjeseci, znači u kojima poslodavac puno vrijeme iskorištava to što mu država daje, pa to mu država daje, ne daje si on sam, to mu država daje. To što mu država daje da zapravo kroz taj članak država samu sebe zaštiti i tog čovjeka, jer ona brine i mora brinuti o hrvatskim građanima … /Govornik se ne razumije./ .. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Još jedna replika, gospodin Kunst. Izvolite. Zastupnik Bernardić je ovdje izrekao da bi trebalo neke zaštitne mehanizme da poslodavac nakon godine dana ne otpusti te radnike. Ja se slažem u toj vašoj raspravi, sigurno da bi trebalo vidjeti da poslodavci one mlade radnike ne otpuštaju koji su im potrebni, koji su im kvalitetom zadovoljili itd., to je vrlo važno. No, najvažnije je to, da upravo ti mladi radnici kroz ovaj poticaj će steći jedno iskustvo kroz godinu dana, koje traže mnogi poslodavci kada zapošljavaju radnike. Ali podsjetit ću vas isto tako, da je nešto slično koalicijska vlas, u to vrijeme na čelu sa SDP-om, isto predlagala određene poticaje za zapošljavanje novih radnika i da nije uvela ama baš nikakve zaštitne mehanizme isto od godinu dana. Nikakve zaštitne mehanizme prema onim poslodavcima koji kad ta sredstva koja su dobivali, isto iz proračuna, potroše i da ne smiju otpustiti radnike. To je isto jedna činjenica, ja se sjećam ja sam tada predlagao pokojnom predsjedniku vašemu, da se isto to pokuša nešto staviti, neki mehanizmi da se zaštite. Pa nije bilo nikakvih mehanizama. mislim da treba s ove pozicije, ja apeliram normalno na poslodavce u svakom slučaju, da ne otpuštaju ljude, da zadrže ljude, ali najveća kvaliteta je ta, što će ipak ti mladi ljudi tu godinu dana steći neko iskustvo, pa kod nekog novog zaposlenja će imati to potrebno iskustvo koje poslodavci taže kad uopće zapošljavaju te mlade ljude. Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Gospodine Kunst, ako je prije postojao neki propust, ja ne pristajem na argumentaciju da zato što je prije postojao propust i sad postoji propust. Niti mi u ovom Parlamentu trebamo davati takav primjer. Propusti i greške uvijek će se potkrast i ljudski je griješiti. No međutim, ljudski se nije pozivati zato što je netko griješio, da i mi zbog toga moramo griješiti. I upravo u smjeru izbjegavanja propusta u smjeru izbjegavanja propusta je i ovaj prijedlog. Dakle, želimo da onaj tko maksimalno iskorištava to pravo, na kraju nema pravo šutnuti tog radnika na cestu. Ako mu nije bio dobar prije, ako mu nije bio dobar 6 mjeseci, pa neka ga otpusti, nema problema, ali ako ga je držao čitavih 12 mjeseci, zato da bi manje uplaćivao državi, zato da bi manje uplaćivao u zdravstveni fond, zato da bi manje uplaćivao u mirovinski fond, zato da bi hrvatski građani na temelju Zdravstvenog i mirovinskog fonda kasnije imali manje, ako je to radio samo 12 mjeseci i onda želi uzeti nekog novog, predlažem da ga se onda na neki način kazni i to je jedina intencija i svrha našeg prijedloga i složit ćete se da u njemu nije ništa tako strašno i nije ništa tako sporno. Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče, ispravljam netočni navod, gdje kolega rekao, da hrvatska Vlada nema gospodarsku strategiju. To je potpuno netočno. Hrvatska Vlada ima gospodarsku strategiju, gospodarsku strategiju provodi Ministarsko gospodarstva. Tijekom protekle 4 godine kada je također postojala gospodarska strategija, samo za poticanje poduzetništva i poslovnog okruženja. Uloženo je gotovo 3 milijarde kuna za različite programe proizašle iz gospodarske strategije, poticanje izvoza, obrta, malog i srednjeg poduzetništva, poduzetničkih zona, razvoju domaće proizvodnje, subvencioniranje kamata, poljoprivreda, turizam, a u ovom trenutku je Ministarstvo gospodarstva raspisalo gotovo 30 natječaja za različite operativne programe proizašle iz gospodarske strategije, gdje participiraju i poduzetnici i različite ustanove koje potiču poduzetništvo sa bespovratnim sredstvima u okviru gospodarske strategije koja postoji u Hrvatskoj. To je neistina i smatram da je potrebno to javno i reći. Hvala. Hvala. Zaključno u ime predlagača, gospodine Ivica Mladineo, ravnatelj Porezne uprave i državni tajnik. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i uvaženi saborski zastupnici. Evo samo da se kratko osvrnem na one dvije glavne dileme o kojima smo danas diskutirali. Minimalna osnovica kod obračuna doprinosa na plaću, propisano je člankom 21. u kojem je propisano, da najniža osnovica je osnovica što je poslodavac dužan isplaćivati, prema ugovoru o radu, Pravilniku, kolektivnom ugovoru i posebnom propisu. Ovdje poseban propise misli na Zakon o minimalnoj plaći, znači ne može biti manje od osnovice koja je propisana u Zakonu o minimalnoj plaći. Zato je i posebno uvedeno u članku 21. Što se tiče najviše osnovice, ona je i do sada bila propisana u ovom zakonu koji je sada važeći i ona se propisuje na 6 prosječnih bruto plaća, jedan, osam prethodne godine. Ona je uzeta prema pravima iz mirovinskog osiguranja i prema visini mirovine, prema tome nije da je to novina u zakonu, što je uvaženi zastupnik Lesar govorio, znači ona je već i sada propisana, a moram još nešto kazati, da kroz obračun plaće, svi oni koji imaju preko ove plaće, uzimaju u sami obračun i nemaju potrebe tražiti povrat, nego se uplaćuje prema propisima kako su važeći. Znači, 90% svih njih kroz godinu iskoriste ovo pravo. I na kraju bih se zahvalio svima na diskusiji i onim prijedlozima koji su dali, vjerojatno u idućim izmjenama. Neki prijedlozi većina su dobri bili, će se i prihvatit u izmjenama koje će biti. Na kraju, svima hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kada se steknu novi uvjeti.